от: - народния представител Мая Божидарова Манолова- Найденова към Виолета Комитова – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, относно държавната политика при съгласуване на бизнес плановете на ВиК операторите

към Стефан Янев – служебен министър-председател на Република България, относно Решение № 441 от 4 юни 2021 г. на Министерския съвет.

от 4 юни 2021 г. на Министерския съвет. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 август 2021 г.; - народния представител Ивайло Мирчев към Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, относно енергийната сигурност и независимост на България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 август представител Ивайло Мирчев към Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, относно изграждане на интерконектор Гърция – България. Следва да се отговори писмо до 12 август представител Ивайло Мирчев към Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, относно поисканата оставка на Оперативното ръководство на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 август г. Писмени отговори за връчване от: - служебния министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър на външните работи Светлан Стоев на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър

Христо Гаджев; - служебния министър на икономиката Кирил Петков на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър на младежта и спорта Андрей Кузманов на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър-председател на Република България Стефан Янев на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър на туризма Стела Балтова на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър на околната среда и водите Асен Личев на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър на отбраната Георги Панайотов на три въпроса от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър на образованието и науката Николай Денков на въпрос от народния представител Христо Гаджев;

Мирчев; - служебния министър на околната среда и водите Асен Личев на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - служебния министър на енергетиката Андрей Живков на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на въпрос от народния представител Зорница Стратиева; - служебния министър на енергетиката Андрей Живков на въпрос от народния представител Мартин Димитров.

Първият въпрос към министър Кирил Петков е от Десислава Атанасова относно разходване на публичен ресурс, собственост на българските данъкоплатци. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господа министри! Уважаеми господин Петков, моят въпрос е във връзка с това, че многократно определяхте дейността на търговските дружества с държавно участие в капитала, че оперират с публичен ресурс, респективно със средства на българските данъкоплатци. В този смисъл въпросът ми е: какви са предприетите от Вас действия в тази сфера, които водят до необосновано повишение на разходите на тези дружества с държавно участие в капитала с над 2,5 млн. лв. годишно? И в тази връзка дали са сключвани договори за постоянно правно обслужване от страна на ББР АД с адвокатска кантора, с точно посочване на лице, на стойност от 8400 евро месечно и и допълнение при необходимост от други експерти с още 140 евро на час? Кое наложи неговото сключване и дали това не е безразборно харчене на средствата на българските данъкоплатци? В този смисъл ми е следващият подвъпрос:

благодаря за хубавия въпрос. На 22 юни встъпи новият Надзор и Управителен съвет на ББР и в деня, в който встъпи в управление, видя, че в деня преди това ръководителят на Правен отдел и ръководителят на отдел „Кредитиране на банката“ към същата дата са приключили в деня преди да влезе новият Управителен съвет с обезщетение в размер на 120 хил. лв. Представяте ли си, идва новият надзор и точно в деня преди това Правният отдел си дава оставката и му се плащат 120 хил. лв. в деня преди да влезе Надзорът. Влизайки новият Надзор, те веднага потърсват една от най-добрите кантори в София и успяват да спестят още на първата седмица тези 120 хиляди, защото успяват да обжалват договорите веднага, така че този казус да не бъде поредното изтичане на точно същите пари на данъкоплатеца, за които Вие казахте. Едновременно с това пускат конкурс за правно обслужване, който в момента тече, и едновременно с това пускат процедура за конкурентно избиране на кантора между шест от топ канторите в София, така че ето един много добре инвестиран ресурс. Тези 8000 евро, които ги казахте, за тази кантора на месец, вече са избити от – 120 хиляди, които са си наложили правният отдел с напускането си, и едновременно с това тече конкурс за наемане на нов юридически екип в Банката, и едновременно с това са подадени на обществена на обществена процедура между шест кантори. Така че мисля, че това е най-добрият начин за изразходване на тези средства. Другата тема. До този момент още нито един човек не е нает към държавните компании, които са под Министерството на икономиката. Това, което се направи, увеличихме в Устава възможността да се наемат нови хора. И това защо го направихме? Ще Ви кажа съвсем честно, защото в момента, което видяхме през ББР какво се случи, когато уволняваш старите старите управленци, има едни осем седмици, където Банката нямаше управленски екип. По този начин, увеличавайки, първо, Борда, наемайки потенциален нов капацитет в тези дружества и след това, уволнявайки част от съществуващия борд, можем да избегнем възможността тези дружества да не са без Надзор или без Управителен съвет. Защо това се налага? Огромни проблеми има в тези дружества. Този екип не може да остава по същия начин. Има огромна липса на капацитет. Само с две изречения – ДКК, както много добре знаем, 630 милиона преди три години дадени за 414 язовира, само 10 от тях са завършени, от които току-що бяха предадени към държавното предприятие, което ги управлява; направен е небостъргач – административен, за 190 милиона; подписан договор за инженеринг, проектиране, строителство и надзор без никаква тръжна процедура, според нас срещу законовата рамка, който се радвам да Ви съобщя, че от вчера беше замразен с решение на Министерския съвет. ПЕТКОВ: ...огромни застраховки, които не са целеви за експорта, и Националната компания за индустриални зони пък още няма пътна връзка, нито добро електрическо захранване, нито добър канал след вече над седем години опериране. Така че ето затова сме го направили. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Госпожо Атанасова – за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, не съм доволна от отговора на първия поставен въпрос, защото, ако е вярна логиката, че за да спестите 120 хил. лв., които са обезщетения, които се дължат навярно съгласно Закона за държавния служител след напускането на тези лица от правния отдел или съгласно Закона за ББР, то не виждам логика в това да сключите договор за 8400 евро на месец с тази адвокатска кантора. Най-простата сметка показва, че ако за 12 месеца се изплащат тези 8400 евро на месец, тоест около 16 хил. лв., то над 100 хил. 800 евро на година, тоест над 200 хил. лв., или 80 хиляди по-малко от тези средства, които са били нужни при изплащането на обезщетения, в повече трябва да разходвате, за да имате, по Вашите думи, качествен екип от адвокатски кантори. Освен това може ли да ми дадете информация кога е сключен договорът с адвокатската кантора? Защото по мои данни той е сключен на на 1 юли 2021 г., а изпълнителните директори – господин Владимир Георгиев и господин Цанко Арабаджиев, са вписани, по мои данни, като такива на 7 юли 2021 г. Имали ли са те право да подписват такъв договор? Бихте ли им търсили отговорност за това, че без правно основание са го направили и практика ли е назначени от Вас служители да подписват документи преди да са получили при условията на закона качеството, което е необходимо, за да го правят? Благодаря.

когато встъпва новият Надзор и Управителен съвет. Въпросът е кога са встъпили, вписването на трети лица, да, и те са били в абсолютното правомощие да го направят. Пак да кажа, в момента е пуснат конкурс за тази позиция и би трябвало до една седмица да бъде попълнен от юрист на банката. Както можете да се сетите, тези 8000 евро са не за един човек, а за възможността една от най-добрите кантори в София да влезе и да може да им помага на този отбор. Както вчера забелязахте, 250 милиона ще бъде дупката само тази година от кредитите, които са дадени. Не може една банка изведнъж да няма нито управители, нито надзор, нито правен екип. Едновременно с това, както казах, процедура е пусната между шестте други кантори, за да се види най-добрата цена. Така че тук става въпрос за моментно действие – спиране на 120 хил. лв. теч, който щеше да е поредното нещо, което се е случило, отваряне на процедура и оставане с най-професионалния екип, който, между другото, само да кажа – за разлика от другите министри, аз не наставлявам Управителния и Надзорния съвет, давам им пълна независимост, защото съм избрал страхотни професионалисти. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петков. Сега преминаваме към втория въпрос на Десислава Атанасова относно управление на европейските средства в подкрепа на бизнеса. Заповядайте, госпожо Атанасова. ДЕСИСЛАВА Благодаря, госпожо Председател. Преди да задам въпроса си в конкретика, ще направя само едно уточнение, че аз съм проверила Търговския регистър, господин Министър, може и да имам грешка, но съм убедена, че ако Вие направите проверка, датата ще се окаже 7 юли, а не 22 юни. Това е извън темата. По втория въпрос – относно управление на европейските средства в подкрепа на бизнеса. С Решение № 140 от 19 февруари 2021 г., тоест на стария Министерски съвет – правителството на Бойко Борисов, се даде съгласие управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 211 млн. 379 хил. 100 лв. над определения бюджет на Оперативната програма. Решението предвиждаше още финансовите средства да бъдат възстановени от средствата по линията на REACT EU, като с това се целеше своевременен отговор на очакванията на бизнеса за предприемане на спешни действия за подкрепа на засегнатите от кризата фирми, като беше предвидено всички средства да се използват за ликвидна подкрепа и оборотен капитал, като помощта следваше да бъде безвъзмездна. Всичко това беше съгласувано с национално представените работодателски и синдикални организации и до този момент, тоест до началото на управлението на служебното правителство, всички изпълнявани мерки от Министерството на икономиката, както и от правителството, целяха да се достигне до всички пострадали компании, които са кандидатствали за подкрепа, и същите отговарят на критериите и имат изрядни документи.

...изменя предходното решение, като намалява ресурса от 211 милиона на почти 146 и взема решение да се стартира изпълнението на гаранционен финансов инструмент – портфейлни гаранции, в размер до 100 милиона над определения бюджет на Оперативната програма. Извън горното министър-председателят внася и приема в същия ден Решение № 501, с което се одобрява проект на изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като се възлага внасянето и за одобрението в Европейската комисия. Във връзка с казаното въпросът ми е следният: какъв е общият ресурс на средствата, които са насочени или предвидени за насочване към Фонда на фондовете и други финансови инструменти, с какъв ресурс общо е Оперативната програма и предвиждат ли се средства над определения бюджет на Оперативната програма? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Как да направим с минутата?

1 милиард 263 милиона, които включват няколко оперативни програми, съгласно последните изменения на Оперативната програма „Конкурентоспособност“ от 25 ноември 2020 г. Средствата, предвидени за финансови инструменти, възложени за изпълнение на Фонда на фондовете, са 459,6 милиона за финансовите инструменти, като от тях 293 милиона са дялови инструменти, 166 са портфейлни гаранции. гаранции. Допълнително от REACT EU, както Вие казахте, с решение на Министерския съвет, изменено няколко пъти през 2020 и 2021 г., влизат 236 милиона, които отиват в Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, с цел преодоляването на ковид кризата. От тях 100 милиона отиват в програма „Възстановяване“ като портфейлни гаранции. Те ще влязат в рамките на месец август към Фонда на фондовете. От съществуващия им ресурс на Фонда на фондовете за портфейлни гаранции стартирахме програмата „Възстановяване“ със 140 милиона. Програмата стартира месец юни с очакване за реализация за пет месеца, но вече този срок се очаква да падне на три. Основната причина за бързото усвояване е точно липсата на обезпечение на тези кредити, като сумите са отишли за нови кредити, не стари както вчера се каза, по много добър начин, защото банките все пак имаха риск и успяха да насочат тези пари към най-целевите групи. Хубавата новина е, че средният заем по Плана за възстановяване е под 400 хил. лв. От последните няколко дни имаме обаждане от банките, които казват: свършихме ресурса, моля Ви се, давайте още. С други думи много добре оперираща програма и явно към микропредприятията. С какъв ресурс – вторият Ви въпрос – общо е ОПИК и предвиждат ли се средства над определения бюджет? Не, не се предвиждат средства над определения бюджет – е директният отговор. Оперативната програма, одобрена към 25 ноември 2020 г., е 2 милиарда 448,8 милиона отново с няколко решения, както споделих. 236 милиона отиват над бюджета на Програмата. Тези средства ще бъдат възстановени от средствата по линията Rеact-eu след официално одобрение и изменение на ОПИК от Европейската комисия, което се очаква да се случи в следващите две седмици. Отново тези 236 милиона 100 милиона отиват към Програмата за възстановяване, и останалите 136 милиона отиват за безвъзмездна финансова помощ, включително процедури по туризма, транспорта, както микро- и малки предприятия. С изменението на ОПИК на база на последното решение от 12 юли 2021 г. 105,6 млн. лв. ще бъдат наддоговорени по процедурата подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хиляди, като част от тези средства са и спестявания по други приоритетни оси. Ето защо не се предвиждат средства над определения бюджет. Важно е да се отбележи, че с това увеличаване от 105 милиона, което качва сумата от 78 до 185 милиона, в тази процедура това ще даде възможност на 3700 предприятия да могат да се възползват. Приоритетно сме се фокусирали върху хотелиерството, ресторантьорството и промишлеността и в тези индустрии всичките одобрени проекти ще бъдат финансирани. Благодаря Ви.

Колко до момента са договорените нови кредити и това не обслужва ли банките, а не малките и средни предприятия, които имат право на такава помощ? Благодаря Ви за този въпрос. Хубавата новина е, че се оказва, че обслужваме главно микро- и малки предприятия. Както казах, средният размер на кредита изцяло е под 400 хил. лв. и това е част от правилата на Програмата. Банките не могат да рефинансират съществуващи кредити. С други думи, това са изцяло нови пари, налети в икономиката, без право на банката да рефинансира. Реално всъщност да Ви споделим, че преговорите с банките бяха много тежки. При тези условия те бяха на ръба да се откажат, защото хем им гарантираме 50% от портфолиото, което означава, че те имат – 50% от риска на портфолиото е техен, хем не могат да изискват обезпечение, хем не им даваме да рефинансират. Бяха на ръба да се откажат, но резултатът от това, е, че имаме в момента ресторанти, хотели и Програмата буквално се свършва. Банките ни казват: имаме повече търсене за тези кредити, отколкото предварително очаквахме. Това е реалната истина и съм много доволен, че го направихме в момента, когато нямахте и актуализация на бюджета. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Има думата народният представител Димитър Главчев да развие своя въпрос относно разпоредителни сделки с имоти на „Националната компания индустриални зони“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Вицепремиер, уважаеми господа министри! Позволих си да се възползвам от правото си, господин министър Петков, да Ви задам въпрос по парламентарния контрол във връзка с множество публикации в медиите. Вие сте видели всъщност какво е основанието. Ние много обичаме с Вас медиите, това е ясно, кой ли не ги обича, но въпросът е да се установи дали това, което е написано в медиите е истина, както казва народът: „Доверие – всекиму, вересия – никому.“ Та в тази връзка съм посочил

Даже ще си позволя да Ви насоча и към конкретна сделка, която е с фирмата „Волаком“, тъй като тя е предмет на интерес в медиите и дали са верни твърденията, които са изнесени в медиите за бързо развиване на тази сделка, отправено искане от изпълнителния директор на 10 май 2013 г.? Служебният министър на икономиката, аз се радвам, че той е тук – господин Василев, макар и сега в друго качество, друг ресор, пак в качеството си на служебен министър, е отговорил веднага на повдигнатия въпрос от изпълнителния директор на Националната компания индустриални зони – три дни, дай боже, всяка администрация да действа така, след това Съветът на директорите на 23 май провежда заседание, на което определя и условията по конкурса, като едно от условията е да бъде инвеститор в информационните технологии. На 23-ти

Между другото, трябва да се спомене, че не е имало устройствен план, който е влязъл в сила. Става въпрос за право на строеж, което е пак малко странно, но така или иначе се надявам Вие да внесете повече яснота. После при репликата

Много Ви благодаря за зададения въпрос. Само да уточня: единствената медия, която е успяла да ми зададе този въпрос, и аз успях да ѝ отговоря напълно, е Агенция ПИК. Така че Вие сте вторият човек, който ми го задавате, и с удоволствие ще отговоря и на Вас. Какво казах на Агенция ПИК реално? Мога да разкажа за всичките други дружества, които са учредени, но ще вляза във „Волаком“, предполагам, че там е интересът.

„Мехатроника“ със супер висока добавена стойност – за експортните пазари са едни от най-добрите български компании в тази сфера, заедно в Индустриална зона Божурище. Започва се конкурсна документация на 21.06., но, за съжаление, единствената фирма, която реално подава на 21.06., е АД. Тогава министър на икономиката е министър Асен Василев. Фирмата, в която аз съм участвал – „Волаком“, в този момент не подава документи за придобиване право на строеж. Въпреки че фирма „Волаком“ за мен е един от най-успешните ми проекти, успяхме да си върнем инвестицията страшно бързо – за по-малко от шест месеца. Реално партньорите ни изкупиха през август 2013 г. На на следващо решение на министър Драгомир Стойнев месеци по-късно – на 29.11., същият този клъстер подава отново, а те придобиват правото на строеж месец януари следващата година. Въпреки че звучи така интересно – Агенция ПИК, много се беше въодушевила, но когато видяха, че тази компания е придобила правата си, аз нямам нищо общо с нея. А когато аз съм имал нещо общо с нея, пък не сме подали, целият този казус затихна. Ако искате, мога да Ви дам по дати всяка част от тази документация. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Да си призная, не знаех, че фирмата е Ваша, честна дума. Има някакво разминаване, което ме притесни. Освен това има одитен доклад, в който пише, че търгът е формален. Мен това ме притеснява от всичко това, иначе изложихте още факти.

Те явно са го трансформирали транслирали са го по други сайтове, но както и да е. Дали е вярно, че е учредено правото на строеж, с което е застроен – това са декари, няма значение, не е толкова важно; защо стойността на учреденото право на строеж е 3,5 евро, при положение че на друг инвеститор е евро на квадратен метър; при положение че на немския инвеститор, няма да казвам името, е продаден терен на 15 евро? Три пъти по-малка цена не е прието, дори да е за право на строеж, 70 – 90% трябва да е правото на строеж, ако се купува земята, ако се придобива собственост, а тук виждаме колко пъти е разликата.

какъв пост е заемал настоящият консултант – Ваш сега в Министерството на икономиката, отговарящ за проверките в същата тази Компания индустриални зони – Валери Андреев през този период? Какъв пост е заемала настоящата заместник-министърка на финансите – тогава заместник-министър на икономиката, Виолета Лорер? Гласувала ли е тя в заседанията на Съвета на директорите по отношение на цитирания конкурс? Какъв пост е заемал Борислав Стефанов в Българската агенция за инвестиции, подписвал ли е документи, свързани с издаването на Сертификат за инвестиции? Между другото, пропуснах, е придобит Сертификат Б – пак скоростно. Наистина пожелавам на всички, които кандидатстват по Закона за насърчаване на инвестициите, да придобиват толкова бързо сертификат за съответния клас инвеститор. Вярно ли е, че от ръководителя на отдел „Правен“ в Националната компания през 2013 г., който е изготвил конкурсната процедура и е бил председател на комисията, понастоящем е поканен от Вас за член на Съвета на директорите и участва и в момента в обявен от Вас конкурс за членове на борда на компанията? Вярно ли е, че следващият изпълнителен директор след Валери Андреев, изповядал сделката по формално обявения и проведен конкурс от предходното ръководство, е поканен от Вас за член на Съвета на директорите и участва в момента в същия конкурс, който сте обявили? Ще сезирате ли прокуратурата за формално проведения конкурс, каквото е заключението на одиторите, за което Ви споменах? Благодаря Ви. Как ще процедираме с надбавките във времето? Господин Манев, сега ще дойде и Вашият ред? Благодаря за зададените въпроси. Мисля, че има няколко грешки, които имате в информацията, и ще Ви ги уточня точно. Когато е придобито правото на строеж, както казах, това е на следващата година, след като аз вече не съм бил въобще партньор в тази компания, в този момент министър на икономиката е министър Драгомир Стойнев и хората в Съвета са, както следва сега ще Ви ги прочета директно: Николай Христов Енчев, Христофор Ефтимов Христосов, Атанас Николаев Ненов, изпълнителен директор – Атанас Николаев Ненов. Това е, когато правото на строеж е било учредено. Реално това, което се случва, така поне Агенция ПИК се опита да го направи, два периода се смесиха. Единият е през 2013 г. лятото, когато е имало конкурсна процедура, на която тази компания не е подала документи, и когато е подала при следващия министър и няма нищо общо нито с министъра, нито с мен, нито с Надзорния съвет. Хубавото нещо по тази тема е, че аз дадох цялата документация и съм готов да я предоставя и на Вас по дати, така че да не се объркват двете неща. Благодаря Ви.

министър на вътрешните работи. Въпросът е от Маноил Манев, Младен Маринов и Христо Терзийски относно конкретни данни за образуваните досъдебни производства за купуване на гласове. След като това е въпросът, който трябва да задам, ще го задам директно, ясно и кратко, защото днес с господин Рашков вече взехме да си ставаме прекалено близки – да си задаваме прекалено често въпроси. Господин Рашков, по време на изслушването, което имаше същата тема, не ни дадохте нито един конкретен отговор по темата и аз днес ще конкретизирам два въпроса. Защо отрекохте вчера, че са подписвани протоколи за предупреждение от наши симпатизанти, наши членове и всякакви заподозрени в симпатии към Политическа партия ГЕРБ лица, без значение дали са учителки, медицински сестри, пенсионери, кметове, няма значение? Защо не им бяха връчвани протоколите, които са разписвани, в нарушение на Закона? На обратната страница на протоколите има специален ред, по който това трябва да се случи. И до последния си час като министър ли ще продължавате да привиквате тези хора по полицейските управления и да ги питате: Вие какво правихте и защо го правихте по време на изборите? Благодаря Ви.

Добре, предлагам Ви тогава, след като и задаващият въпроса, и този, който трябва да отговаря, твърдят, че няма такъв въпрос, който да е връчен,

Искам да му отговоря. Аз го нямам зададен, но ще отговоря на незададения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На незададения въпрос ще отговоря по следния начин. До Вас е – не, няма го до Вас, беше до Вас – бивш министър на вътрешните работи, дори не един, а двама. Те знаят, че органите на МВР по чл. 65 от Закона за МВР могат при налични данни по отношение на един човек, който има намерение, подготвя се да въздейства върху друг човек, включително този другият да извърши нещо противно на волята му, в конкретния случай престъпление против избирателните права, органите на МВР известно e, че могат както за такъв вид престъпление против политическите права на гражданите, така и в други случаи да предупреждават с протокол онзи, който, повтарям, се подготвя да извърши някакво престъпление. има такива действия от служителите на МВР в предизборния период във връзка с тези данни, с които са разполагали, посещавали са граждани, представяли са такъв протокол, те са били подписвани и така са изпълнили задължението си по закон. Аз, разбира се, тук от парламента не мога да кажа има ли такива случаи, в които протокол не е връчван. Такива детайли министърът не може да знае. Ако Вие ми бяхте задали както трябва въпроса, аз щях да попитам нашите структури има ли такива случаи, или няма. Бих Ви отговорил тогава. Но очевидно трябва да разясня и от тази гледна точка въпроса, защото и на мен – съжалявам, че трябва да го кажа – ми направи впечатление, че се спекулира с тази тема. Допреди няколко дни

Ние такива документи като декларации не представяме за подпис и с никакви такива документи не сме принуждавали нито един български гражданин да предприеме едно или друго действие противно на волята му. Но с протоколите нещата стоят по друг начин – начина, който преди малко обясних. обясних. Ако настоявате на тази тема, за следващия път, когато ще прекарам тук в Народното събрание един работен ден, ще Ви дам изчерпателна информация.

Има зададен въпрос на 21 юли. Той е относно конкретни данни за образуваните досъдебни производства за купуване на гласове.

да го обърнете отзад, ако са Ви разпечатали и задната му част, защото не го правят Вашите служители напоследък, може би под Ваше давление или на някой друг гений, и там има две декларации. На гърба на протокола има две декларации – едната е, че лицето, предупредено с този протокол, декларира, че е получило такъв екземпляр, а другата е, че декларира, че се отказва да му бъде връчен такъв екземпляр. Надявам се, аз обичам да мечтая, че добросъвестно ще проверите колко протокола са връчени от издадените, колко декларации има, попълнени за отказ, ако изобщо ги има върху връчените протоколи. Защото тези хиляди протоколи няма как да бъдат скрити и ние ще ги искаме – дали от Вас, докато имате още време, или от следващия министър, който и да е той, ще искаме да ги видим. И ако се окаже, че умишлено тези протоколи не са разпечатани в цялост, какъвто е образецът, и декларациите отзад са скрити още при връчването им,

моля Ви! Няма да допускаме, вярвам по общо желание на цялата зала и на нас, да се говори ругателно от министри към депутати, от депутати към министри! (Ораторът продължава

МАНЕВ: Оправете ми и времето, защото Вие го спряхте неправомерно. Накрая само да довърша. Честни и почтени бъдете юристите, които познавате наказателното право, и кажете: може ли да предполага един полицейски орган, че ще се извършва престъпление и затова да не вземе никакви други мерки освен да накара някой да подпише протокол, че няма да извършва престъпление? Това, останало от социализма, няма да го квалифицирам, просто подхожда единствено на министър Рашков. Благодаря. Господин Рашков, имате право на дуплика. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Дали аз ще бъда скоро министър, или няма да бъда министър скоро, е въпрос еднакво относим и към господин Манев – дали ще бъде народен представител скоро, или няма да бъде. Това е друг въпрос, който няма нищо общо с моето участие днес в парламентарния контрол. Нищо общо няма! Аз, естествено, нормално, като поканен от висшата държавна власт тук днес, разбира се, че не съм очаквал подобно арогантно поведение от един народен представител. Още повече, поиска се и се реши още в началото на пленарното заседание това заседание да бъде излъчвано по националните медии. Аз не мога да си обясня дали господин Манев си дава сметка, че като го наблюдават по младите хора в нашата страна… Ето, продължава да се държи арогантно дори и от място. Продължава! Изглежда така са свикнали групово и на много висок тон – кресчендо дори, да говорят, като истина от последна инстанция. На следващо място, председателката на парламента каза, че ние сме възпитани хора и трябва да имаме подобаващо отношение помежду си, особено когато даваме пример по медиите. Аз – и други, разбира се, виждат някои депутати колко са възпитани в момента. Що се касае до думата „предполага“. Употребил съм думата „предполага“, когато исках да обясня какво значи да се отиде при един български гражданин, за който органите на МВР са получили информация, че подготвя да извърши някакво престъпление, съставят предупредителен протокол. Да, това е практика у нас, и такива са съставени с хиляди във връзка с данните за криминален вот у нас. Всички, цялото общество знае този негативен факт – явление у нас, изглежда само народният представител, който тук задава въпрос, и като ментор, като истина от последна инстанция не знае. „Предполага“ е дума, която се използва в множество закони у нас, така че, когато се обърне един народен представител към юристите, които са много добри действително, те ще отговорят същото. Думата „предполага“, когато възникне основателно предположение, да кажем, става дума в наказателния процес и така нататък, в Кодекса, там се използва този израз. Да се отнема правото на полицейския служител да предполага от данните, които получава, че може някой да подготвя извършването на престъпление и да се оспорва тази дума, по-скоро справка в Закона би дала точния отговор. Аз тук не съм да изнасям лекции по наказателен процес. Благодаря за вниманието.

заповядайте да развиете въпроса си от името на Маноил Манев, Младен Маринов и Христо Терзийски относно миграционния натиск върху системата на Министерството на вътрешните работи. МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ-СДС, встрани

пак не чухме нищо конкретно. Сега сме много конкретни, много ясни и много точни. От коя дата са справките, които прочетохте преди малко или които сега ще прочетете, за заетостта на центровете? Колко е в момента заетостта? Защото нашата информация е, че е около 100%, не 90%, не 80%, а 100%. Ще се налага ли отварянето на нови центрове и къде? къде? Това са въпросите, които искаме днес да Ви зададем. По отношение на обидните и недобри думички, които си казваме от трибуната – никога през всичкото време, когато ми се налага да споменавам Вашето име, не съм използвал друго име, както Вие го правите по медиите по отношение на мен. По отношение на предположенията – „предположил“ и така нататък, не са чак толкова много текстовете в наказателното право, които предполага. Има един за „вещен укривател“, доколкото си спомням, и така нататък, и така нататък. Лекциите по право не са ми важни, важни са ми Вашите отговори във връзка с това, което правите с българските граждани, с полицаите и с МВР. Затова Ви викаме тук и Ви питаме – не заради друго, не защото ми е много приятно да си говорим от тази трибуна точно с Вас. Благодаря. Заповядайте, господин Министър. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! До 11,00 ч. мисля, че достатъчно информация изнесох по този въпрос за миграционния натиск, за броя лица, които са настанени в съответните, нека да не са домове, нека да са центрове, това е разбираемо, няма никакво значение. Посочих броя на тези лица, посочих процента и капацитета на тези центрове и, разбира се, обясних какви мерки ще предприемем, ще предприемем, в случай че миграционният натиск се засили до степен, че ние нямаме къде да настаняваме тези хора, които по един или друг начин са проникнали на територията на нашата страна. Не мога да си обясня: неясно ли говорих до 11,00 ч. само по този въпрос, че сега отново се повтаря? Има такива центрове, казах, и ще повторя – може би се налага, в Любимец, където са били народни представители. Моите уважения, проявили са интерес, какъвто един народен представител трябва да проявява. Да, наистина има проблеми във връзка с тези настанените там хора. Да, включително във връзка с условията при които са настанени, ние полагаме грижи за тях – това обясних съвсем подробно и детайлно, както и в София. Изкушавам се, но все пак няма да задам въпроса, не ги виждам тук колегите бивши министри, защото с този център или дом в София има изключително сериозни проблеми, които не са решени – не отпреди 70 дни, но ще спестя този въпрос, този проблем ще го спестя. Те не са могли да го решат специално и с този център тук в София. Казах и друго, че ако се наложи, ако се изпълни капацитетът и няма къде да настаняваме тези хора – нито в Любимец, нито в София, ще се открие друг такъв център. В момента няма необходимост от това. Това казах. Не виждам за нужно да повтаряме едно и също тук и да губим парламентарно време. По-скоро, госпожо Председател, апелирам, дайте възможност на други народни представители да задават другите въпроси, по които не е взето отношение, за да можем да вървим напред. Да поясним: тъй като са първите две седмици от работата на парламента, където още не са направени парламентарни комисии, за да могат да минават закони и да се гледат други точки в дневния ред, първите дни бяха изслушване на министри. Колегите от ГЕРБ са избрали за своя важна тема проблемите във връзка с миграцията. Затова днес им беше предоставено всичкото време. По стечение на обстоятелствата този въпрос, който е зададен преди повече от седмица, без колегите да знаят, че точно днес ще бъде насрочен дебата, е станало едно такова залягане на теми. Но смятам, че в рамките на добрия тон ние ще излезем от положението, без да досадим и на нашите слушатели и зрители. Заповядайте за изразяване на становище. Вие казахте това, което искахме да чуем, че ще се налага, ако се заемат, да се правят нови места за настаняване – центрове, домове, няма никакво значение как ги наричаме. Всъщност това беше целта – да се каже, че ако се наложи, ще се правят нови. Вярно, втората цел ние я постигнахме – не знам защо толкова тайно и секретно, но най-вероятно, защото наистина служебното правителство и служебният министър няма откъде да знае какви са плановете, къде ще се правят. Накрая като отношение искам да добавя – по темата е, че имахме много дълъг дебат преди малко по това: има ли отношение ходенето на Борисов в Турция? Има ли отношение ходенето на Радев в Гърция, защото там пък е двойно по-голям натискът от Гърция? За преградното съоръжение – първо, това е преградното съоръжение от времето на премиера Орешарски. Кал до ушите! Колегите бяха там от полицията, знаят. Второ, преградното съоръжение беше построено с решение на правителството на господин Орешарски – да е ясно, за да затворим нацяло темата с натиска, наплива и така нататък. Иначе Ви благодаря, че казахте това – още преди малко пропуснах, че след като ние ходихме в тези центрове, на следващия ден Вие пратихте жандармерията там. Добре е, че поне има някакъв ефект от нашето ходене напред-назад. Благодаря.

Има думата народният представител Мая Манолова да развие въпроса си относно спазване на принципите на Държавното обществено осигуряване, посочени в чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с отпуснатите пенсии за трудова дейност преди 2008 г. Въпросът е към Гълъб Донев – служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, има огромно очакване в българското общество и най-вече сред българските пенсионери, че ще има преизчисление на пенсиите, което да осигури справедливост, равнопоставеност и солидарност при определянето на пенсиите, от една страна, а от друга, да извади възрастните хора на България от унизителната ситуация – 62% от тях да живеят под прага на бедност. Заложените в чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване принципи акцентират именно върху това – върху принципа за равнопоставеност на осигурените лица и върху принципа на солидарност. За съжаление, политиката през последните години по отношение на пенсиите доведе до изключително сериозни изкривявания и до огромна разлика в получаваната пенсия, независимо от осигурителния принос и независимо от осигурителния стаж на отделните лица. Възможностите пред Вас като министър, който предлага преизчисление на пенсиите, са две: да заложите на преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход – това е предложение на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и на парламентарната група на БСП, като по този начин ще се преодолее разликата между пенсиите, получени преди 2008 календарна година и пенсиите, които са получени сега за един и същи принос в осигурителната система. Разбира се, имаме предвид, средният осигурителен стаж през 2007 г., въз основа на който е правено последното преизчисление, е 398 лв., а средният осигурителен стаж през 2018 г., която ние предлагаме като година за преизчисляване на пенсиите, е 890 лв. Поради това и разликите в пенсиите на лица, които са работили едно и също време, на едни и същи позиции, имат един и същи принос, са двойни, Вие правите предложение, което сте внесли или ще внесете днес в парламента, след като е получило одобрение от Министерския съвет, с което предлагате 12,5% средно увеличение на пенсиите на всички пенсионери или 64 лв. средно увеличение. Смятате ли, че подходът, който предлагате, а именно увеличаване на приноса за осигурителния стаж от 1,2 на 1,35%, което води до общо средно увеличение на пенсиите от 12,5%, е справедлив и отговаря в пълна степен на заложените в Кодекса за социално осигуряване принципи на солидарност и равнопоставеност на осигуряваните лица?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, един от принципите на Държавното В изпълнение на този принцип чрез приходите от осигурителните вноски на лицата, които работят сега и се осигуряват, са средствата за изплащане на пенсиите, обезщетенията и помощите от Държавното обществено осигуряване. В изпълнение на друг принцип, установен с Кодекса за социално осигуряване – този на равнопоставеността, и според предвиденото в действащото законодателство, от 1 юли бяха осъвременени по така нареченото швейцарско правило размерите на всички пенсии, свързани с трудова дейност, независимо от това какъв е техният минимален, максимален или действителен размер. Следва да се има предвид, че осъвременяването се извършва върху действителния размер на пенсията, а не върху получавания минимален или максимален размер, който се определя ежегодно със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. със същия процент – пет на сто, беше повишен и размерът на социалната пенсия за старост, което доведе до повишаване и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от нея. Това са социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност и персоналните пенсии. По отношение на участието на средномесечния осигурителен доход за страната за предходните 12 месеца при определяне размера на пенсиите е важно да се има предвид, че той е част от пенсионната формула, тъй като до момента на отпускане на пенсията лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при определяне на средномесечния осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили и не са подлежали на осигуряване, нямат принос за нарастването му, поради което няма основание техните пенсии да се определят или преизчисляват в зависимост от този доход. Осигурителният доход действително нараства всяка година, но това е в резултат от внесените осигурителни вноски на лицата, които упражняват трудовата дейност. Това е и една от причините, поради които правителството не е предложило този подход за преизчисляване на пенсиите. Важно е да се отбележи също, че при евентуално преизчисляване на пенсиите само с осигурителния доход за 2018 г. увеличение не биха получили 915 000 пенсии, тоест 44 на сто от общия брой, а при преизчисляване с осигурителния доход за 2019 г. увеличение няма да получат 778 800 пенсии, тоест 37,2% от общия брой. Това е и нагледно принципът на равнопоставеността. Предвид изложените по-горе съображения и при стриктно спазване принципите на солидарност и равнопоставеност на лицата в одобрения от Министерския съвет на 29 юли 2021 г.

от 1,2 на 1,35 на сто и да се преизчислят отпуснатите до тази дата пенсии със същата тежест на осигурителния стаж. Тези мерки имат положителен финансов ефект по отношение на вече отпуснатите пенсии, същевременно осигуряват възможност за повишаване на размерите на новоотпуснатите пенсии след 1 октомври 2021 г. при отчитане на осигурителния принос на лицата в пенсионната система. Приемането на това предложение за промени в законодателството ще доведе до по-високо ниво на заместване на доходите от труд и на настоящите, и на бъдещите пенсионери с по-голям осигурителен стаж, което е и по-справедливото. Всичко изложено дотук мотивира правителството да предложи преизчисляване на пенсиите чрез повишаване тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула, което има положителен ефект по отношение както на новоотпуснатите, така и на вече отпуснатите пенсии, а не чрез промяна на средномесечния осигурителен доход за страната. Надявам се, че съм изяснил неяснотите, ако са останали такива, за това какви са причините, поради които предлагаме преизчисляването на пенсиите да се извършва, като се повиши тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,2 на 1,35 на сто. На финала искам да добавя и колко са тези причини – 915 000. Толкова са пенсионерите, които не биха получили увеличение, ако се възприеме преизчисление с осигурителния доход за 2018 г. Нещо повече, 583 500 от тях ще продължат да получават минимална пенсия от 300 лв. и след преизчислението с осигурителен доход за 2018 г., което ще запази съществуващото неравенство, даже ще го задълбочи. Допълнително ще бъдат усилени дисбалансите между минималните пенсии, които няма да получат увеличение, и останалите, които ще се повишат. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ реплика. хората, които са се пенсионирали през 2008 г., ще останат излъгани, защото дисбалансът между старите и новите пенсии ще се задълбочи и ножицата ще се отвори още повече с това увеличение по начина, по който Вие го предлагате. Но това не е най-голямата беда. Най-голямата беда във Вашето предложение е, че ще има хора, които след така нареченото преизчисляване на пенсиите ще се окажат с по 10 лв. по-малко в джоба, с по 10 лв. по-малко в портфейла, предвид повишаването на минималната пенсия до 340 лв. В момента с надбавките, които бяха давани в условията на криза, хората свикнаха с тях и тяхното очакване е, че поне увеличението ще надскочи тази граница от 350 лв. Решението – чрез средствата на социалното осигуряване да се достигне до ниво от 369 лв., всички сме наясно, че няма да се отнася до всички пенсионери. Ще има такива, които заради факта, че имат жилище, че имат плевня в някое село, просто няма да отговорят на критериите за социално подпомагане и ще останат с 340 лв. Смятам, че има време това да бъде преосмислено, и след така нареченото преизчисляване да няма пенсионер, който да получи пенсия, по-ниска от тази, която е получавал до този момент. А иначе това би могло да бъде възприето като първа стъпка към повишаване на пенсиите, към тяхното актуализиране. Защото истинското преизчисляване ще се случи тогава, когато за критерий се вземе осигурителният доход осигурителният доход от последната година, така че всички, които 10 години бяха неглижирани от правителството на ГЕРБ и от правителството на Борисов, да получат справедливост във вид на преизчислени пенсии.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! Действително, когато говорим за доходите на възрастните хора, винаги има несправедливости. Вие отчитате факта, че има разлика в размерите на пенсиите, отпускани през годините – преди 2008 г. и след 2008 г. Искам само да обърна внимание, че за този период от време в българското законодателство в Кодекса за социално осигуряване са действали различни режими, различни разпоредби за това по какъв начин и кои компоненти от осигурителния принос на конкретните лица участват във формулата за изчисляване и определяне размера на пенсиите. А те са доста показатели, с които не бих искал сега в момента от парламентарната трибуна да занимаваме всички. Искам само да отбележа пред Вас факта, че това преизчисление на пенсиите със среден осигурителен доход за 2018 г. в числото на тези 915 000 пенсионери преизчисление или увеличение на пенсиите няма да получат пенсионерите с пенсия, несвързана с трудова дейност, която е за сметка на държавния бюджет. Това са 59 200 лица. Пенсионерите с пенсия над минималния или под минималния размер, за които преизчисляването не е благоприятно или защото са отпуснати с по-висок осигурителен доход, или защото размерът на пенсията в резултат на ежегодното осъвременяване по така нареченото Швейцарско правило, е надхвърлил размерът, който би се получил след преизчисляването, и това са 247 700 лица. Пенсионерите с пенсии, които се изплащат в минимален размер и след преизчисляването на действителния размер на пенсията, ще останат под минималния отново за съответния вид или такива, които нямат индивидуален коефициент и пенсиите им се изплащат в минимален размер за съответния вид, а това са немалък брой лица – 583 500. Няма да получат увеличение пенсионерите с пенсия, ограничена на максималния размер, на тавана на пенсиите от 1440 лв. Това в момента са 24 600 лица. Разбирам, че всички искаме простата математика от 50-те лева, които се изплащат към пенсиите на всички пенсионери месечно, да бъде включена в в размера на личните пенсии, на индивидуалните пенсии на лицата, но такава проста математика в социалното осигуряване няма. Защото във формулата за определяне на размера на пенсиите съществуват множество показатели, които трябва да бъдат отчетени, и най-справедливият начин за това да бъдат повишени пенсиите, да бъдат преизчислени, е с това, което години наред беше задържано – коефициентът за осигурителен стаж, който участва в пенсионната формула. Знаете, че след след 2019 г. този коефициент беше замразен на 1,2 и онова, което беше предвидено в Закона с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване от 2015 г. този коефициент да нараства до 1,5, всъщност не се случи. Сега тази неправда, тази несправедливост предлагаме да бъде променена с това коефициентът да нарасне от 1,2 на 1,35. Да, по простата математика 50-те лева на най-нискодоходните, на минималната пенсия няма да стане

Действително това е един нов вид, един съвременен вид подпомагане и това е пътят, по който трябва да върви социалната система в България чрез подпомагане на нискодоходните, на хората, които са в риск от бедност, а при пенсионерите този риск от бедност не е никак малък. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА

с преизчисляване на пенсиите, за да може да променим съдбата на българските пенсионери. Тя може да бъде променена чрез социалното подпомагане. Благодаря Ви. Думата има народният представител Мартин Димитров да развие своя въпрос към Асен Василев – министър на финансите относно каква част от несъбраните около 700 млн. лв. от хазарт са събрани по съдебен ред към 30 юни 2021 г.

Госпожо Председател, в името на добрия тон и връщането на парламентаризма в пленарната зала, моля, когато се правят внушения от парламентарната трибуна или се говорят неистини, да прекъсвате изказващите се народни представители. Конкретно процедурата ми е по начина на водене, свързана с репликата на госпожа Манолова към министъра на труда и социалната политика, която за пореден път записа на премиера Борисов, който явно много ѝ липсва, проблемите в социалната сфера, свързани с увеличението на пенсиите. Бих искала, само за да сме коректни към данните и фактите, да кажа на залата, на зрителите, слушателите и на госпожа Манолова, че през 2009 г. минималната пенсия беше 136,95 лв., считано от 1 юли 2009 г., и правителството на ГЕРБ ги плащаше след правителството на Тройната коалиция, а през

духа на хумор, сатира и забава ще Ви предложа да внесете един закон за обида на особата, какъвто е имало по времето на Фердинанд, и всякакво споменаване на името на Бойко Борисов ще бъде санкционирано с лишаване от свобода, ако искате. Благодаря Ви, госпожо Дончева. В името на хумора, сатирата и забавата очаквам, че народни представители или лидери на опозицията няма да бъдат перманентно или винаги обиждани от парламентарната трибуна, за да има нужда от подобно законодателство. Очаквам, че тук всички ние сме избрани от хората и сме достатъчно интелигентни, за да се изразяваме с уважение дори към политическия опонент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Заповядайте, госпожо Манолова, за лично обяснение. таралежите вече са без бодли и не липсват на никой, но вредите, които нанесоха на българските граждани и на българските пенсионери, още дълго ще тровят живота на възрастните хора в България. Човекът, правителството, трите му кабинета, който остави над милион и 200 хиляди души да живеят под линията на бедност, да живеят с мизерни пенсии, да се чудят кое да платят първо – дали сметките за ток, дали храната или лекарствата в най-корумпираната държава, той наистина има огромен грях към българските граждани, към възрастните хора на България. Такъв грях имат и всички, които подкрепяха кабинети на Борисов, които не направиха нищо за пенсионерите. Искам да заявя, че това повече няма да бъде така в 46-тия парламент – пенсиите ще бъдат преизчислени 13 години на тотално неглижиране на възрастните хора. Дали това ще се случи с участието на служебното правителство, или на следващо редовно правителство, пенсиите ще бъдат преизчислени незабавно. Увеличението, което предлага служебният кабинет, е първа крачка. От 1 октомври хората ще получат плюс 64 лв. средно, но това е увеличение, а не е преизчисление. От 1 януари на следваща стъпка хората, които 13 години бяха забравени от ГЕРБ, пенсионирали се преди 2008 г., ще получат справедливост чрез преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход от 2019 г. Същото се отнася и за хората, които поради инвалидност не са могли да се трудят, и всички плащания, свързани с минималната пенсия. Няма да допуснем повече да има минимална пенсия под прага на бедност и мизерстващо население в България. Това ще се промени. А иначе, таралежите не липсват на никой, таралежите вече са без бодли!

Задавам този въпрос към министъра на финансите господин Василев, защото е изключително странно, че в периода 2015 – 2019 г. към 700 млн. лв. заедно с лихвите не са били събрани от хазартна дейност. Самостоятелно основание за изследване на въпроса е как това се е случило, какво е правил тогава министърът на финансите в този период, неговите заместник-министри, политическият кабинет, всички, които се занимават с оценка на риска? Как може една такава сума, като 700 млн. лв., да не я събереш, как това се е случило? Но конкретният ми въпрос днес е: каква част от тази сума впоследствие е била събрана по съдебен ред? На този въпрос министрите от предишното правителство не отговаряха.

Последната публична информация, господин Василев, с която разполагаме всички ние, е, че от тези 700 млн. лв. са събрани около 8 млн. лв. – около 1%, което е крайно незадоволителен резултат. Така че, съзнавайки, че Вие сте в това министерство до около месец, но подкрепяйки Вашия принцип, че държавният контрол трябва да бъде върху големите фирми, а не да се преследва и тормози малкия бизнес, следвайки този принцип, е важно и тези пропуснати пари от хазартна дейност да бъдат потърсени и да бъдат възстановени – колкото се може по-голяма част от тях, като още по-важния въпрос е: в бъдеще, каквото и правителство да бъде избрано от този и следващи парламенти, това никога повече да не се допуска. Това никога повече в България не трябва да може да се случи, независимо кой управлява, независимо кой е финансовият министър, едни стотици милиони – от хазартна или друга дейност, да не бъдат събирани. Това никога повече не трябва да се допуска в България. Така че конкретният ми въпрос, господин Министър, е: каква част все пак от тези средства са възстановени в бюджета по съдебен ред до момента, какви са Вашите очаквания оттук нататък, има ли потенциал – поне част от тези пари, да бъдат върнати в бюджета? Благодаря Ви, господин Димитров. Уважаеми господин Министър, Уважаема госпожо Председателстващ, господин Димитров, уважаеми колеги! Ще отговоря директно на въпроса, след което бих искал и да споделя малко информация що се отнася до механизмите на контрол, които съществуват и не са били използвани. Към момента сме събрали 34 млн. 105 хил. 151,35 лв., от които 12 милиона все още не са напълно разпределени, тъй като се обжалват.

Това е колосална сума! Излезе доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“, а днес излиза официално – предварителният доклад беше качен преди около две седмици, където констатацията е, че „От предоставените документи на Финансовата инспекция не се установи от страна на Държавната комисия по хазарта да е прилагана посочената административнонаказателна разпоредба –тоест не са си търсили парите, но което е по-лошо – същевременно за проверявания период е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата от организаторите на хазартни игри вследствие на решенията на Държавната комисия по хазарта, с които са утвърдени правилата им“. Тоест не само че не са търсени парите, а има активни действия, които са позволили тези пари да не бъдат търсени и да не бъдат събрани. Това е предоставено на прокуратурата,

Министерството на финансите обикновено се гледа като на министерството, което разпределя парите, прави бюджета и подписва чековете на държавата – най-грубо казано. Но Министерството има една много важна функция, която може би част от колегите не разбират, и това е контролната функция. Министерството на финансите трябва да контролира дали парите се харчат законосъобразно и дали те се харчат ефективно. За целта в Министерството има набор от инструменти. Едно е, както тук е било, Комисията по хазарта да си върши работата, другите са Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за обществени поръчки, която трябва да дава методически указания по какъв начин работи Законът за обществените поръчки. Тази агенция съвсем случайно не е дала методическо указание и съответно имаме 8,6 милиарда в ин хаус поръчки заради пропуснато методическо указание и неправилно транспонирана европейска Директива,

съгласува назначението на всички одитори в държавата – от най-малката община до най-голямото министерство. Всички тези контролни функции, които са в правомощията на Министерството на финансите, са били неглижирани. Нямаше даже информация какво се е раздавало, как се е раздавало и кой го е раздавал. В момента – в последните два месеца, ние се опитваме да възстановим тази контролна функция на Министерството, така че тя да заработи и наистина да не се позволява такива безобразия, като несъбирането на тези данъци, от една страна, а от друга страна, да не се позволяват нерегламентирани, неефективни, незаконосъобразни течове на пари. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Димитров, за реплика. Уважаеми господин Василев, виждам, че полагате усилия в правилната посока. И докладът на Финансовата инспекция е показал, че Комисията по хазарта не си е свършила работата и е определила по-ниски такси, но си заслужава да разберем, и Вие да проверите: как така никой в Министерството на финансите по това време, а Министерството, правилно отбелязвате, има контролни функция, никой не се е намесил? Защото дори даден елемент от контролната система да не функционира, би следвало министърът на финансите – тогава, Вашият предшественик, разбира се, не Вие, заместник-министрите на финансите, политическият кабинет, дирекцията, която бюджетира, ами ти как няма да видиш, че стотици милиони ги няма в този бюджет – да конкретната година са били над 100 млн. лв.?! Да, 700 млн. с лихвите, но ако разделим за четири години, получават се над 100 млн. лв. на година. Е, как?! Дирекцията, която изготвя бюджета, също не е открила това несъответствие, тоест странно съвпадение! И това, пак казвам, никога повече не трябва да бъде допускано. Виждате – от Вашия отговор става ясно, че от тези 700 млн. лв. с лихвите, до момента са събрани 34 милиона, което е около 5%, от което не можем да бъдем доволни. Останалите правилно казвате, че продължават да бъдат обект на на съдебен спор и се надявам той да приключи благоприятно и да бъдат събрани допълнителни средства, но е ключово да използвате и Вашите правомощия да изясните как така толкова хора не са разбрали какво се случва? Как самият министър на финансите не е разбрал, че стотици милиони ги няма, пък за дребните търговци, когато не им излиза оборотът с два лева, им налагат огромни глоби? Вие казахте за фризьорките, когато не са отчели даден разход – огромни глоби, а тук министърът на финансите – не разбрал, че няма стотици милиони, които трябва да бъдат в бюджета, неговият заместник – и той не разбрал, целият политически кабинет – и те не разбрали, цялата дирекция, която отговаря за бюджета – и тя не разбрала!? Натрупването на подобни съвпадения, господин министър, остава едно тежко съмнение, защото ние трябва да искаме най-доброто управление за страната си през цялото време, независимо кой е парламентът, какво е правителството и трябва да вземем мерки подобна ситуация никога повече да не може да се повтори. Така че, обръщам се към Вас с настоятелна молба

ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Точно затова е предприета проверката на Агенция „Държавна финансова инспекция“ и тя е установила, че Комисията по хазарта не е упражнила контрол, както и че контролът върху Комисията по хазарта също не е упражнен, както трябва да бъде. Що се отнася до вътрешната проверка. Както знаете, Комисията по хазарта беше закрита, всички хора бяха разпуснати и дейността беше прехвърлена на друго място. Това според мен не е случайно. То е направено точно за да няма проследимост кой какво е правил, но за щастие, прокуратурата се надяваме да си свърши работата, тъй като тя може да проследява лица извън Министерството на финансите. Благодаря Ви, господин Министър. Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете втория въпрос към министър Василев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господа министри, колеги народни представители! Уважаеми господин министър Василев, радвам се, че бяхте от началото на парламентарния контрол в залата, защото въпросът, който ще Ви задам, е свързан и с въпроса, който коментирахме и с министъра на икономиката. Той Той е във връзка с това, че на 22 юни 2021 г. заедно с господин Петков – министър на икономиката, обявихте стартирането на Програма за възстановяване, съгласно която малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за кредит пред търговска банка, който е обезпечен 80% от Фонда на фондовете, и е без обезпечение от фирмите кредитополучатели. Позицията на господин Петков беше, че ще бъдат, цитирам: „развързани ръцете на банките“.

в качеството Ви на представляващ правата на държавата в капитала на „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, моля да ми отговорите на следните въпроси: колко български малки и средни предприятия получиха гарантирани кредити от Фонда на фондовете и на каква стойност са гарантираните кредити от 22 юни 2021 г. до момента; какъв е икономическият ефект за бизнеса и икономиката от изпълнението на мярката, която по същество не е нова мярка, а е редизайн на съществуваща от Фонда на фондовете; каква е прогнозата Ви за това кога до бизнеса ще достигнат 2,5 млрд. лв. необезпечени средства под формата на кредити? Благодаря. Да, благодаря. Първо, да уточним няколко неща по въпроса. Ние обявихме програмата на 22 юни. юни. В програмата в момента има включени девет банки, като те са започнали да раздават кредитите – някои от 1 юли, някои от 15 юли. Към момента в процес на одобрение са кредити за 184 млн. лв. на над 181 фирми. Вече одобрени за тези 15 – 20 дни от различните банки са 53 кредита на обща стойност 21 млн. лв. Що се отнася дали мярката или дизайнът е съществуваща мярка или нова мярка, всъщност тази мярка е много различна като икономическа философия. Тази мярка казва: фирмите са си изхабили средствата и обезпеченията по време на ковид кризата, в момента имат проекти, могат да работят, но нямат какво да дадат като обезпечение на банките. Така че премахването на изискването за обезпечение от страна на фирмите по кредитите всъщност е основното облекчаващо условие, за да може те да вземат кредити. В момента се договорират между 2 и 5 милиона на ден по кредитите, като преди две седмици са били 2 милиона, а сега са 5 милиона. Темпът се ускорява. Както господин Петков каза: вече имаме две банки, които са достигнали предварителните тавани на кредитите и са поискали допълнителни средства. Очакваме до края на годината тези 2,5 милиарда да могат да влязат в икономиката на България и да подпомогнат българските фирми, които имат проекти, които могат да си защитят проектите пред банките, а не пред чиновници, които могат да се възползват от това, че не трябва да дават обезпечения към банките. Има и получени сигнали, че част от банките не играят точно по правилата, опитват се да намерят дупка покрай допълнителното обезпечение и така нататък. Те се разглеждат, така че да не се допусне злоупотреба с програмата. Тази програма помага точно на фирмите, за да могат да вземат кредит в един много труден за тях момент със седемгодишен хоризонт, без да имат плащания през първата година, така че да не са натоварени с допълнителни плащания по тези кредити. Средният размер на кредитите се движи от 400 хиляди до 1 милион, тоест той отива точно в малките и средни предприятия, а не в 150 милиона, както ББР го е правила години наред. Благодаря Ви, господин Министър. Госпожо Атанасова, за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, аз се радвам на ентусиазма Ви, защото ако за времето от 1 юли до 29 – 30 юли са раздадени кредити за 21 милиона, не знам защо сте така убеден, че до края на годината ще бъдат раздадени кредити за 2,5 милиарда, като има не много месеци до края на месец декември? Но защо смятате и подведохте според мен обществото, че от кредитополучателите не се изисква обезпечение, като в договорите между търговските банки и Фонда, и респективно в условията на търговските банки, е посочено, че всеки кредитополучател предоставя лична гаранция от страна на действителния или действителните собственици, както и в случаите, че е приложимо на залози на вземания по сметки, включително по реда на ЗЗД, по реда на Закона за особените залози от страна на крайния получател? Всъщност банката партньор приема личните гаранции на действителните собственици, тоест лицата или фирмите малки и средни предприятия при всички положения гарантират с личната си собственост. Тоест това вече не е грант това е кредит, който те са абсолютно длъжни да гарантират със своето имущество, нещо съвсем различно от тезата, която всички синдикални и работодателски организации, дори и президентът,

Няколко неща. Първо, може би никога не сте вземала кредит от банка, но ако отидете в банка, особено ако сте малка фирма, това Вие да влезете или като съдлъжник, или като поръчител на кредита е абсолютно задължително условие в над 90% от кредитите и от банките. Така че това няма никакво отношение към обезпечението. Освен че Вие влизате като съдлъжник, за да вземете кредит от банка, обикновено Ви се иска обезпечение – било сгради, било вземане по договори, било инвентар, било нещо друго, което варира между 60 и 100% от сумата на кредита. Това обезпечение не се изисква. Това обезпечение фирмите не могат да го дадат, защото по време на кризата, заради закъснели от Ваша страна помощи към фирмите, тези фирми си дадоха всичкото обезпечение и останаха без възможност да дават допълнително обезпечение. Програмата, която ние направихме, след като са си дали всичкото обезпечение и нямат възможност да дават допълнително обезпечение, те въпреки всичко да могат да получат кредит, ако имат бизнес, който може да се развива. Много важно нещо, което също трябва да се каже, е, че за фирмите, които са в най-тежките отрасли, ние запазихме работата на мярката 60/40, тоест грантове има за най-тежко засегнатите фирми. За всички други фирми при липса на възможност да се актуализира бюджетът, ние направихме програма с портфейл от 2,5 милиарда, без да пипнем един лев от бюджета, за да може тези фирми да получат кредити, да си развиват бизнеса при облекчени условия. Що се отнася до това дали съм оптимистичен или песимистичен, много добре знаете, като тръгне една програма, че поне седмица или десет дни отнема да се подадат документите, те да се разгледат и след това да се дадат кредити. Затова цифрата от 21 милиона сключени в момента имаме цифра от 184 милиона, които ще бъдат сключени в рамките на следващата седмица – те са в процес на финални документи. Ускорението, което виждаме в програмата, и това е съвсем нормално – всички програми така работят, ни позволява да кажем, че съвсем спокойно до края на годината, голямата част от тези 2,5 милиарда ще влязат в икономиката. Те ще минат през търговските банки и ще стигнат до фирмите, които имат нужда от тези средства и които нямат обезпечение, което могат да предоставят извън подписа на собственика на фирмата. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Господин Василев… Постъпило е питане от народния представител Христо Георгиев Гаджев относно извършени нарушения и злоупотреби при управлението на публичните средства в Министерството на отбраната. Господин Георги Панайотов – служебен министър на отбраната, ще отговори на питането. (Реплика.) А, пардон, извинете. да развиете питането. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на отбраната, в редица Ваши публични изказвания през последните два месеца споменавахте и давахте примери за недобро управление, да го кажем така, на публичните ресурси в управление на Министерството на отбраната за сключвани договори без без да се спазват някои от добрите практики в управлението на ресурсите и дори на законите. Между другото, в една голяма част от тези примери, които давахте, ставаше въпрос за строителство ремонт на инфраструктура, извършвани от Министерството на отбраната. Разбира се, за нас като народни представители, предполагам и за цялото общество, е важно да се види дали всичко това е така какви са нарушенията и какви проверки сте извършили? Затова един от основните въпроси, които ни интересуват през последните два месеца, е точно това: какви проверки сте извършили, съответно какви нарушения на законите при управлението на публичните средства сте открили публичните средства сте открили и, разбира се, има ли наказани за тези нарушения? Защото, след като има нарушения, трябва да има и наказани. Логично. Какви са според Вас тези лоши практики, какви мерки сте взели, за да ги предотвратите и, разбира се, как оттук нататък ще се управляват по-добре и по-ефикасно средствата за придобиване или ремонт на техника, въоръжения и

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гаджев, в отговор на Вашето питане искам да предоставя следната информация: от 12 май 2021 г. досега са назначени следните проверки в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, в „Терем – холдинг“ ЕАД, в „Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД. Проверките констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина, неспазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, неефективен контрол по отношение на изпълнението на сключените договори за строителство. В повечето от търговските дружества липсваха контрольори съгласно чл. 144 на Търговския закон. Проверката в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ приключи с констатации, че 80% от всички обществени поръчки в областта на инфраструктурните проекти през 2020 г. са сключени без проучване на пазара и с директно възлагане на определени изпълнители. Договорите за инфраструктурата, свързани с придобиването на новите изтребители F-16, са сключени като договори за инженеринг, включващ двуфазно проектиране – разработване на идеен и работен проект, след което се възлагат строително-монтажните работи. В договорите не е предвиден краен срок, в който следва да са готови проектите, включващ срока за одобрение от страна на възложителя. В тази връзка към момента все не е приключил още първият етап на проектирането, а именно по повечето договори все още няма одобрен идеен проект. Това налага извода, че към момента е налице закъснение с около 7 – 8 месеца. В 95% от сключените договори – говоря за инфраструктурата на F-16, са разплатени авансово. По този начин общо за края на 2020 г. и началото на 2021 г. са преведени приблизително 184 млн. лв. и макар формално да не е нарушен грубо Законът за обществените поръчки, резултатите са негативни и са налице индикатори за корупция. Проверката в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ приключи с констатации, че за втора поредна година текат продължителни ремонти във военно-почивните бази в Созопол и в Несебър. Ремонтите са разплатени авансово и при условия, че въпреки липсата на необходимото качество, няма възможност за връщане на парите. Това довежда до намалена леглова база, включително и до връщане на пари по вече закупени карти за почивка от военнослужещите и техните семейства, защото няма къде да бъдат настанени. В момента, за да се решат проблемите по некачествените ремонти, се извършват довършителни дейности със сили и средства на хората по поддръжката на базите, тоест от служители на Министерството Възложителят – Изпълнителната агенция не е възлагал инвеститорски контрол на обектите, а също така служители от отдел „Управление на държавната собственост“ не са осъществявали своевременен и ефективен контрол върху текущото изпълнение на строително-монтажните работи съгласно техническото приложение; не са спазвани нормативните срокове за публикуване на съответни документи; констатирани са случаи на разделяне на обществената поръчка на части, с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности. Проверката в „Терем – холдинг“ ЕАД приключи с констатации, че Съветът на директорите не е приемал правила за своята работа – нямат правила. Не е установено и разглеждането на нова бизнес програма, по която да се отчитат резултатите от дейността на дружеството. Налице е трайна тенденция дъщерните дружества на „Терем“ да отчитат загуба от дейността си, както и че разходите надвишават приходите от дейността. Сключените договори не гарантират обезпечаване на производствената дейност на дъщерните дружества за по-дългосрочен период от време. Всичко това налага нуждата от дофинансиране на дейността на дъщерните дружества в размер на 7 млн. 789 хил. лв. „Терем Холдинг“ ЕАД е предоставило на дъщерните си дружества вътрешни заеми в размер, заедно с лихвите, 41 млн. 664 хил. лв. Това са пари, които на практика никога няма да бъдат върнати. Във връзка с направените констатации част от докладите от извършените проверки са изпратени по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция и Военно-окръжна прокуратура – град София. Главният директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ е освободен от длъжността и в момента дисциплинарният съвет към министъра на отбраната установява виновни лица и тяхната степен на виновност. След изготвянето на окончателен доклад ще бъдат наложени съответни дисциплинарни наказания. В момента се изпълнява план с мерки, които имат за цел да съкратят изоставянето и недопускането на злоупотреба с авансово преведените финансови средства. В Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ се предприемат действия за отстраняване на констатираните слабости. В „Терем Холдинг“ е назначен временен Съвет на директорите, вписването, на който обаче е блокирано посредством постоянни процедурни трикове от страна на старото ръководство. Това не е от полза на дружеството.

в момента установява виновните лица, както вече казах. В Изпълнителната агенция е издадена заповед за освобождаване на изпълнителния директор, но той все още не е приел тази заповед. Освободени са заместник изпълнителните директори на Агенцията, назначен е нов изпълнителен директор. В „Терем Холдинг“ отговорността за финансовото състояние на дъщерните дружества е на Съвета на директорите. Администрацията на Министерството в областта на обществените поръчки и инфраструктурата функционира затруднено. В ход е промяна на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, като чрез закриване на дирекции и преразпределяне на отговорности целим да се прекъснат някои порочни практики и да се създадат условия за прозрачност и обективност.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

компетентните органи да си свършат работата, защото, ако има хора, които са нарушили добрите правила или са нарушавали закона, да си понесат своите последствия, така както е предвидено във всяка една правова държава. Тук между другото имам няколко допълнителни въпроса, тъй като ми направи впечатление, че проверките, които сте назначил, са само в няколко сектора, а именно инфраструктура на отбраната и, както казахте Вие, Изпълнителната агенция и „Терем ЕАД. Министерството на отбраната е принципал и на други търговски дружества – към тях извършвани ли са проверки, или смятате, че там всичко е било наред, след като, ако не са извършвани не сте назначили подобни проверки? Също така прави впечатление, поне ми направи на мен, че не казахте да са извършвани проверки или някакъв вид анализ относно отбранителната аквизиция, именно придобиването на материално-техническо имущество, въоръжение и техника, тяхното придобиване и ремонт тоест, казано на прост език, от кубинки и униформи до ремонт на самолети и придобиване на нова летателна техника. Смятате ли, че там всичко е било наред през последните години? Защото според това, което казахте, в други сектори явно може би е имало проблеми. Назначили ли сте проверки там? И съответно как ще завършите, така да се каже, цикъла на ревизия на на ревизия на процеса на управление в самото Министерство във всичките му аспекти? Защото, ако си говорим за инфраструктурата, е едно, но поръчките за техника и за ремонт на съществуващата техника понякога надвишават в пъти това, което Министерството отделя за ремонт или строителство на инфраструктура. А колкото до закъснението за изграждането на инфраструктурата, прилежаща към придобиването на нови самолети, това е изключително притеснително. Надявам се, ако този парламент формира Комисия по отбрана, това да бъде разгледано, защото едно такова забавяне би довело и до забавяне на приемането на новата летателна техника и до много по-сериозни проблеми, свързани с националната сигурност на България. Така че тук със сигурност ще имаме допълнителни въпроси вече на закрито заседание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря за въпросите, господин Гаджев. Аз споменах проверките, които съм назначил, и искам да кажа, че една от тях продължава да бъде в ход, защото в Министерството на отбраната проверките се извършват от Дирекция „Вътрешен одит“, която има необходимост от 30 до 45 дни понякога, за да приключи започнала проверка. Аз съм министър от малко повече от два месеца. А във връзка с въпроса Ви за проверки в Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, която се занимава с аквизиция на въоръжение, такава проверка е била извършена миналата година, която е установила известни пропуски, но като цяло заключението е, че там нещата са наред. Откакто аз съм министър, са проведени няколко търга за аквизиция на способности – различен вид въоръжения, не естествено на самолети, защото самолетите, както знаете, са предмет на междудържавен договор със Знаете за неприключилия проект за бронирани машини. Но като цяло искам да Ви кажа, че проверките, част от тях са назначени в дружества, които се занимават с ремонт на въоръжение, като например „Терем Флотски Арсенал“ – Варна, който се занимава точно с ремонт на военна техника за Военноморските сили на Република България. Тази проверка все още не е завършила, тя всъщност започна преди около 10-ина

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Задавам неслучайно въпроса, свързан с обществените поръчки – дали всичко там е наред, но и да, придобиването на новите самолетите са междудържавен договор, но придобиването на ремонтни пакети и въобще извършването на ремонт или поддръжка на сега приетата на въоръжение летателна техника е от компетенцията на тази именно дирекция, както и много други неща. неща. Вие казахте, че директорът на Главна дирекция „Инфраструктура“ е освободен, но нека да бъдем максимално акуратни – той е освободен и е назначен за заместник-директор, нали, това е наказанието? За директор е назначен човек, който е дошъл от Външно, безспорно сигурно е професионалист и дотук се изчерпва дисциплинарната отговорност, която сте наложили по темата, за разлика от някои Ваши колеги – служебни министри, които с лека ръка са уволнили, дали правилно или неправилно, десетки, а на места стотици други души от администрацията и от специализираните структури. Защо сега отново обръщам внимание на отбранителната аквизиция и въобще на Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, защото всички тези проблеми, които Вие казвате, че съществуват в ремонта и строителството на инфраструктура, всъщност продължават и по Ваше време в тази дирекция, които очевидно не Ви правят впечатление. При това процедури, които съдържат всички порочни практики, които може да се сетите, като процедури без обявление, с пряко договаряне, с един участник, и то с технически спецификации, които са направени като за кметски мерцедес за десетки милиони левове. Ако не се сещате, мога да Ви подскажа къде са, за да може да проверите в крайна сметка къде са тези Ваши проблеми, защото, ако там се проведе истинско пазарно проучване, може би ще се окаже, че цената, която Министерството на отбраната се кани да плати, е пъти по-голяма от тази, която е реалната цена на продуктите, а това вече е голям проблем. нека превърнете тези Ваши думи за по добро управление на финансовите активи на Министерството на отбраната наистина в дела и много повече да се фокусирате върху придобиването на материално-техническо оборудване, въоръжение и техника и свързаните с тях дейности, защото и до момента имаме сигнали

до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова относно Западния околовръстен път на град Пазарджик. Заповядайте, госпожо Захариева, да развиете въпроса си. Госпожо Председател, госпожо Министър, господин Министър, уважаеми колеги! Задавам този въпрос и е един от първите въпроси, които задавам към Вас, защото всички жители на град Пазарджик, но и не само – на цялата област, бяха изключително разтревожени даже имаше малък протест, когато разбраха, че ръководеното от Вас ведомство и институции са отменили строителството на този чакан, мога да кажа като роден и живял в Пазарджик, наистина от не по-малко от десет години околовръстен път. И не знам дали сте била скоро в Пазарджик, но целият тежък трафик целият трафик преминава буквално през центъра на града и за живеещите в близост граждани е изключително опасно и направо нетърпимо да продължава да живеят по този начин. Искам да Ви попитам: на какви основания АПИ прекрати обществената поръчка за строителството на Западния околовръстен път? На какъв етап е, ако има такава нова обществена поръчка? В какви срокове може да започне строителството на този път?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отговарям на въпроса на госпожа Екатерина Захариева.

С Решение № 868-15, от 5 февруари 2021 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е открита процедура за Обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и инженеринг за обект Западен обход на град Пазарджик от км 123 до км 128,900.“ На основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки в опредения срок за получаване на оферти – 11 март 2021 г. чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП са подадени шест оферти на следните участници: Първа оферта – „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД Втора оферта – „Пазарджик 2021“ ДЗЗД с участници в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ Видин“ ЕООД и „Новако Строй“ ЕООД. Трета оферта –

възложителят обяви Решение № 70-37-682 от 22 юни тази година за прекратяване на обществената поръчка за определяне на изпълнител за изработване на технически проект „Инженеринг на обект – Западен обход на град Пазарджик“. Участниците в процедурата са отстранени на етап разглеждане на техническо предложение. Не е стигнато въобще до гледане на цени, тъй като не отговарят на изискванията, заложени от възложителя в документацията за обществената поръчка. Цялата информация, касаеща разглеждането и оценката на постъпилите по обществената поръчка оферти, заедно с мотивите за оценка на всяко техническо предложение, са неограничено достъпни в профила на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система, наречена „Електронни обществени поръчки“, под № 0044-2021-0012. Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия за откриване на нова процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Западния околовръстен път на Пазарджик.

Ще бъда много кратка. Не се интересувах кои са фирмите, но виждам, че са били шест, сдружения – голяма част от тях са големи и опитни компании, както и да е. Това е решение на възложителя. За мен, като човек, избран от жителите на цялата област и пребиваващ изключително често там, ме притеснява, че все още – и не чух ясен отговор: кога ще бъде завършен? Кога ще стартира новата поръчка? Хубаво, прекратили сте я. Решили сте, че всичките тези шест огромни сдружения не отговарят на изискванията. Но се надявам и ще продължа да питам – повярвайте ми, не само аз, но и гражданите на град Пазарджик: кога ще стартира новата обществена поръчка? Кога жителите на цялата област ще имат този

Към министър Комитова има зададен въпрос от Ирена Димова. Въпросът

Въпросът на госпожа Димова е свързан с преустановени ремонтни дейности на територията на област Монтана. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, като народен представител от Северозападна България, в мен будят тревога действията на АПИ, а именно писмото, получено за преустановяване на ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа на територията на Областно пътно управление – Монтана. Радвам се, че явно породен от нашите въпроси, има положителен отзвук. Разбирам, че от входирането на въпроса ми до днешното ни изслушване са възстановени ремонтните дейности в област Монтана. Въпреки това непоследователността в действията на държавата е изключително притеснителна – притеснителна за мен като народен представител, притеснителна за жителите на област Монтана, притеснителна и за фирмите изпълнители. В тази връзка искам да Ви попитам следното: възстановени ли са всички ремонтни дейности на територията на област Монтана, в частност и на път III-816 – реално стартират ли ремонтните дейности, а не само с писмо? Може ли да се поеме отговорност, че няма да се стига до ново спиране, че всички пътища ще бъдат завършени в срок,

Уважаеми дами и господа! Следват няколко въпроса, като всичките са с подобна проблематика. Искам първо да Ви въведа в темата, след което съм подготвила писмени отговори и папки на съответните заявители с документи. Преди да прочета отговора на госпожа Димова от Монтана, искам да кажа следното нещо, което установихме, докато се занимавахме с така наречената тема „Текущи ремонти и поддръжка на пътищата“. Ние направихме много сериозен анализ във времето, с което разполагахме, и първо установихме – тук нося част от документите: колко много фирми, колко много пътища се ремонтират едновременно, за какви пари и прочее. Документите, разбира се, са много повече. Първо, установихме, че бюджетът всички тези ремонти се възлагат от Агенция „Пътна инфраструктура“ на n на брой фирми. Възложени са с договори през 2019 г., да кажем към края на годината петгодишни са договорите, за 60 месеца. Тоест 2020 г. е първата година от изпълнението на тези договори. Сега сме втората година. година. Начинът, по който са възлагани тези договори, е чрез обществени поръчки, проведени през 2019 г., и съответно n на брой фирми спечелили договори за текуща поддръжка и ремонт на съответните пътища в съответните области. Какво намираме през 2021 г.? Бюджет на АПИ за този вид дейности – моля да ги разграничим от дейностите ново строителство, магистрали, свлачища и други проекти, които се финансират от Регионалното министерство. Бюджет на АПИ за 2021 г. – 382 милиона, разбирате – това е гласувано в предишното Народно събрание. А АПИ по тези договори поема ангажименти за 2 млрд. 900 хил. лв. за текущ ремонт и поддръжка, от които един милиард и половина трябва да се усвоят тази година – 2021-ва, а останалата половина през 2022 г. Как се случва този процес? Давам пример. Имаме договор за обществена поръчка – тук е без значение за коя фирма, няма да цитираме фирмите – за 23 млн. 760 хил. лв. с ДДС и допълнителни възлагания на обща стойност 295 милиона. Тоест първо имаме – оттук идват тези големи разминавания в цифрите – бюджет за 382 милиона, възложени задачи

На всички това е ясно. Започнахме да правим още по задълбочени проверки, започнахме да се срещаме с кметове, да се срещаме с фирми, да разговаряме, да търсим решение на въпроса.

Довършвам. За да се реши този въпрос, трябва да се направят няколко неща. Първо, съм категорично да се спира строителството, защото най скъпото строителство е незавършеното строителство. Второ, да се осигурят в настоящия бюджет милиард и половина за тази година. Трето, най-важното, с което се обръщам към Вас – Народното събрание да позволи на който и да е министър или на Министерския съвет да направи отклонения от Закона за обществените поръчки, защото не може един договор за 20 милиона с допълнителни задания да става на 200 милиона! Отговорът на госпожа Димова е написан в текст какво се работи по пътищата в Монтана. Тук става дума само за един път –III-816. Общата стойност е за 13 милиона, срокът за изпълнение е 31 май. Към днешна дата имаме 13% от изпълнените работи, изписала съм ги много подробно. По този път… фирмата се казва ПИМ НИВЕЛ, тя е имала договор за 19 млн. 680 хил. лв. – с допълнителни 17 броя задания нейният договор е станал 26 милиона. Това е. Предоставям всички документи – договорите, протоколите и отговора на въпроса на госпожата. Заповядайте. (Оставя Уважаема госпожо Министър, огорчена съм – жителите на област Монтана, като представител на Северозапада – всички знаем колко е важно развитието на пътната инфраструктура в Северозападния край,

дали всички ремонтни дейности в област Монтана ще бъдат завършени, защото това е жизненоважно за този регион – жизненоважно за развитието, за увеличаването на доходите и за всичко, което съпътства пътната инфраструктура? Ще се положат ли усилия в тази посока

ВИОЛЕТА КОМИТОВА: Разбира се, че всички ремонти трябва да се завършат, казах, при две условия – един милиард и половина трябва да се осигурят в актуализацията на бюджета за тази година и Народното събрание да предприеме действия, с които да позволи на което и да е правителство да наруши Закона за обществените поръчки, тъй като всички тези договори са наддоговорени в повече от 50%. Има постъпил въпрос от госпожа Екатерина Захариева до министър Комитова относно спиране строителството на пътя Пазарджик – Костенец. Заповядайте, госпожо Захариева. Моля само да се вместваме в регламентираното време, за да имат възможност всички. Става въпрос за започнато строителство на един от най-натоварените пътища – в изключително лошо състояние. В един момент с писмо до всички от Министерството на регионалното развитие и всякаква строителна дейност. Във вторник бях по този път, който отнема и време – около 20 минути от Пазарджик до Белово се взема за около 50 минути. Да не говоря, че се минава през редица населени места, да не говоря за тежката техника, инертни материали, разкопаните тротоари, които в момента са буквално оставени на пътя, как застрашават живота и здравето в в населените места на тези, които се движат пеша по пътя, тъй като заради ремонта са разкопани и тротоарите, а на онези, които се движат с автомобили по пътя, колко много повече средства и време отнема това. Вие така или иначе частично отговорихте преди това. Единият въпрос беше: на какви основания сте спрели? Кога ще се продължи? Как ще се гарантират животът и здравето? Как ще се компенсират времето и средствата на граждани, пътуващи по този пътуващи по този път, вследствие на забавянето на строително-ремонтните дейности? Тук е госпожа Аврамова – мисля, че тя ще Ви обясни по подробно, но това са рамкови договори. Радвам се, че обяснихте, че са след обществени поръчки, по единични цени, за текуща поддръжка и ремонт, както Вие правилно обяснихте. Тези възлагани дейности изобщо не са в нарушение на Закона за обществените поръчки, а точно напротив. Те се сключват като рамкови точно защото тогава, когато се осигурят средства, може директно да се възложи изпълнението по цените, които са по тях, за пет години. Това е практика в целия свят, която осигурява предвидимост

Имате три минутки. Цената от примерно 20 милиона във Вашия случай, примерно първоначално 18 милиона 720 хиляди, с допълнителни задания, които съм Ви сложила в папката, към днешна дата е нараснал на 320 милиона, без финансово обезпечаване. По отношение спирането на поръчките, това беше недоразумение, което извърши Апостол Минчев от АПИ. Идеята на това спиране беше да проверим всички започнати строежи и ако има незапочнати, да не се започват, тъй като няма милиард и половина, предвидени в бюджета, който Вие сте предвиждали миналата година, а цяла България е разкопана и след това, една седмица по-късно, излъчихме послание към всички областни управители. Тези писма са сложени тук, при Вас, да виждате какво сме написали, първо, Апостол Минчев как спира, във всички папки какво после ние пишем и как вече сме решили в АПИ, че няма да възлагаме такива дейности, без да е осигурено финансиране. По отношение на Вашия път – дълбоко разбирам колко е важен този път за всички граждани. Аз не деля гражданите на Монтана, на Пазарджик. Всички граждани са наши хора. Тези пътища са на целия български народ и парите са на целия български народ, но благодарение на това, което Вие сте направили, са наддоговорени договорите в много, в пъти. Законът за обществените поръчки на 18 милиона позволява до 50% повишаване, а не от 18 милиона да стане на 320 милиона и затова в бюджета няма пари в момента осигурени, но това няма да го коментирам, това не е моя работа. Затова днес ние сме изправени пред тази ситуация. Може би Може би Вие ме изпитвате откъде ще вземем милиард и половина? Аз отговарям – милиард и половина за тези ремонти трябваше да бъде планиран в бюджета от миналата година. Регионалният министър Комитова не раздава милиарди.

е започнато строителство по всички правила, което е спряно, както и Вие сама казахте, дори очевидно без ваше знание, познание и така нататък. Радвам се, че сте възстановили строителството. Надявам се де факто това да е така, не само чрез писмото, а реално да е започнато строителството, ще видя в понеделник, тъй като ще бъда отново в района. Знам, че Вие, министърът на регионалното развитие, не предоставя парите, но в мен възниква въпросът – при положение че знаете каква е нуждата, знаете какво е състоянието, всъщност Вие позволихте да се вземат пари от АПИ,

първо. Второ, в момент на служебно правителство в бюджета се правят доста често трансформации – от едно перо се вземат свободни средства да решат някакви неотложни нужди. Парите от АПИ, които бяха взети, се отнасяха за магистрала „Хемус“, а не за текущ ремонт и пътна поддръжка, където е необходим милиард и половина, първо, и второ, нямаше нужда да се дават на магистрала „Хемус“, защото знаете, че там има 13% изпълнение, а 73% дадени предварително пари. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Заповядайте да развиете въпроса си. След одобрение на техническо задание през пролетта започнаха много важни за област Разград рехабилитации на пътни участъци от три важни пътни артерии, а именно Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан,

председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, са преустановени всички ремонтни дейности, изпълнявани на територията на Областно пътно управление Разград до второ нареждане.

не е ремонтирана повече от 50 години. Във връзка с това, силно разтревожен от лошото състояние на пътните участъци на територията на област Разград, които застрашават безопасността, живота и здравето на жителите на областта, като гражданин и народен представител отправям към Вас следния въпрос: в какви срокове ще предприемете необходимите действия за реконструкция и ремонт на пътя Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци,

Знаете, че бяха преустановени ремонтите, с друго писмо сме ги възобновили. Писмата са Ви в папката. И трябва да Ви кажа, че според нашите срокове всички тези участъци трябва да бъдат завършени в предвидения срок, а именно за 9-ти километър на участък път ІІ-49 до края на септември тази година, за 18-ти километър на път ІІ-49 и път ІІІ-2102 до края на 2021 г., а за път ІІІ-4902 до края на септември 2022 г. Съответно всички дейности в този случай се извършват отново от една фирма Консорциум „ТРП Лудогорие 2019“, тя е в общата тема. Тя печели обществена поръчка за 15 милиона 360 и после с 10 броя задания тази поръчка набъбва на 57 милиона и нещо, поради което днес сме изправени в този недостиг на средства. Така че ние считаме, че трябва да продължат работите, а Народното събрание трябва да се погрижи оттук нататък за осигуряването на средства, които ги няма в бюджета. Предоставям Ви договора за възлагане на обществена поръчка във

Уважаема госпожо Министър, аз Ви благодаря за отговора. Удовлетворен съм от отговора, надявайки се това, което казвате, да бъде наистина факт, защото гражданите на област Разград вече 50 години са в дупки и може би сме най-изостаналата област по отношение на пътна инфраструктура. Всичко това, което казвате, като увеличаване на сумите, това е било почти всяка година така и винаги са се изпълнявали ангажиментите. Аз се надявам наистина да удържите на това, което казахте, защото иначе, както казах сутринта, ще направя обосновано предположение, че ще има протести. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви. Имате ли дуплика? Нямате. Постъпил е въпрос към министър Комитова от Галя Желязкова, Деница Николова и Жечо Станков относно спиране на превантивни ремонти на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Бургас. Заповядайте, госпожо Желязкова. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа Министри, колеги! Госпожо Министър, казвате, че цяла България и разкопана. Това е факт, защото в нашето правителство се работеше. Не съм имала случай, в който като народен представител да не съм отишла на среща или да съм провела приемен ден и хората да не се интересуват от пътища и от инфраструктура. Затова е и големият интерес към Вас от нас като народни представители, защото инфраструктурата е важна за нашата страна. Със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха преустановени ремонтни дейности, които се изпълняват на територията на Областно пътно управление Бургас. Нашата област е най-голяма по територия в страната. Внезапното спиране на превантивните ремонти при възложени вече и в ход на изпълнение дейности, а част от тези дейности са изпълнени на 100%, създаде напрежение и застрашава живота и здравето на хората, които се движат по тези пътища всеки ден. Най-голямата тревога на жителите на област Бургас пътищата. Икономическото развитие на региона също е и в пряка зависимост от допълнителната инфраструктура, особено когато сме в летния сезон в момента. В тази връзка нашият първоначален въпрос с колегите Деница Николова и Жечо Станков към Вас беше: на какво основание са спрени превантивните ремонтни дейности? Вие успяхте да отговорите на този въпрос на преждеговорившите преди мен. Това, което ние искаме да знаем и Вие да ни потвърдите от трибуната, означава ли, че след като е отменена заповедта за спиране на ремонтните дейности, те ще продължат, ще бъдат завършени и има ли гарантирано финансиране за тях, което да осигури сигурност на пътноподдържащите фирми,

Уважаема госпожо Желязкова, уважаема госпожо Николова, уважаеми господин Станков! Случаят е идентичен като с предходните случаи. Това са една цяла тема въпроси. Вие питате за път ІІІ-359, път ІІІ-5392. Дала съм Ви най-подробна информация. Път ІІІ-6008, път ІІІ-359, който вече към момента е изпълнен в 80%, път ІІІ-7006 – извършени са към 50% от работите, трябва да приключи през ноември 2021 г., а предният път също през ноември трябва да приключи 2021 г., път ІІІ-7908 са реализирани 40% от предвидените работи и така нататък. Това го имате в писмен вид. Всички знаем за писмото на Апостол Минчев от 19 юли То беше, за да се прегледат, пак повтарям, незапочнати строежи, за да не ги започваме, защото разбирам, че не сте разбрали откъде се осигурява финансирането. Необходим е милиард и половина, който трябва да се осигури от държавния бюджет, бюджет, при планиран 382 милиона на АПИ от миналогодишния бюджет. Следователно парите не ги осигурява никой регионален министър, а ги осигурява бюджетът. Съответно във Вашия случай работи една фирма консорциум „ТРП Бургас 2019“ по договор за обществена поръчка за 30 милиона с 30 броя задания, а набъбва на 73 милиона.

че на са обезпечени финансово и така нататък, и така нататък, но Вие ще се запознаете подробно с тези документи. Сега въпросът е следният, имаме фирми, които работят по задания, на които не са дадени никакви пари. Следователно Вие имате договор за 30 милиона, АПИ Ви дава за още 50 милиона да строите и Вие не искате никакви пари, никакви пари, и продължавате да строите. Фирмите могат да спрат всеки момент да строят, когато поискат, защото те работят дотук без пари. На въпроса ми: как така поемате задача за 50 милиона върху Вашия договор? Какъв е този риск? И те ми отговарят: ами в края на годината очакваме с министерски постановления да ни бъдат платени тези строежи, както се е случило в края на 2020 г. Но аз Ви уверявам, че дори днес да има пари с министерски постановления да се разплатят извършените дейности, всички те влизат в противоречие с договора за обществена поръчка,

наистина да се борите и да предприемете действия, за да може и пътищата да бъдат завършени, които са започнали своето строителство, и фирмите, които са работили, наистина да получат заплащане за разходите, които са направили, защото така е справедливо. Благодаря Ви. Дуплика? смятам да се боря въпреки тези нарушения, които сме констатирали. В България не трябва да има незавършено строителство. Дълбоко споделям схващането, че най-скъпото строителство е незавършеното строителство. Дълбоко споделям схващането, че всички наши области имат нужда от тези пътища. Няма нужда да ме убеждавате, че има нужда от тази инфраструктура. Дълбоко вярвам, че това са пътищата на всички български граждани и че трябва да се намерят пари от бюджета, за да се покрият тези сметки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС Има постъпил въпрос от Красен Кръстев и Петя Аврамова относно преустановени ремонтни дейности на територията на област Враца. Заповядайте да развиете въпроса. КРАСЕН Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, с писмо от председателя на Управителния съвет на АПИ от 19 юли са преустановени всички видове ремонтни дейности на територията на Областно пътно управление – Враца, до второ разпореждане, а както вече всички разбрахте, така е в цялата страна. Състоянието на пътните отсечки в ремонт създава както неудобство за преминаващите пътни превозни средства, така е и предпоставка за пътно-транспортни произшествия и материални щети. Въпросът ни към Вас е, уважаема госпожо Министър:

Попица, Бъркачево, Враняк, Габаре, Драшан – община Бяла Слатина, Камено поле – община Роман, Горна Бешовица – община Мездра, Върбица, Паволче, Челопек – община Враца, Галатин, Лесура, Фурен – община Криводол, и Гложене – община Козлодуй, търпят неудобства от спрените ремонти и очакват коректен отговор и бързи професионални действия. Госпожо Министър, ще Ви бъда благодарен за отговора. Благодаря за въпроса, господин Кръстев. Министър Комитова, заповядайте. Уважаема госпожо Митева, уважаеми господин Кръстев, уважаема колега Аврамова, аз съм отговорила много подробно на Вашия въпрос. Става дума за девет пътя: път I, II-11, който е изпълнен – тук съм много приятно изненадана, пътищата в област Враца са изпълнени с много голям процент – 90%, към днешна дата. Път II-13

Случаят е идентичен с всички останали случаи. Започнато е с договор за възлагане на обществена поръчка, ето го договора.

Какво ще Ви кажа и на Вас? Аз също съм загрижена за Вашите пътища. Убедена съм, че те създават неудобство на нашите граждани, но нито един министър – не министър Комитова, не министър Аврамова, не който и да дойде в следващото правителство, не може да осигури милиард и половина, ако това не се реши чрез бюджета на Република България. И вторият въпрос е: дори някой да осигури тези пари, как ще се излезе от ситуацията, в която един договор от 20 милиона е набъбнал пет пъти? Имаме право от 20 милиона да го направим по обществена поръчка, казвам, не какъвто и да е договор, защото този начин на работа превръща обществената поръчка в едно нищо. Не е имало смисъл да си играем на обществена поръчка, в която има точна стойност вътре. Стойността на договора е точно посочена, това не е рамков договор. По този начин е дадено конкурентно предимство на някакви фирми, да не говорим за пазарната икономика, да не говорим за други щети, които са настанали, така че това е положението. Фирмите продължават да работят на честна дума по задания, без пари.

За реплика ли? Заповядайте. Първо, искам да успокоя министър Комитова, че договорите не са с пределна цена и има такова становище на юристи. То се намира или в Агенция „Пътна инфраструктура“, или в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, може да бъде поискано и да Ви бъде предоставено, така че да бъдете спокойна относно възлагането по сключените договори, които имат единични цени на дейности, които са в рамките на бюджета на следващите години, в които Агенция „Пътна инфраструктура“ има утвърден бюджет. Второ, за бюджета. Възлагането, което Агенция „Пътна инфраструктура“ прави, винаги е с годишна задача. Вие сте права, че фирмите на свой риск винаги са работили повече от годишната задача, която им е била възложена, защото всички знаем, че състоянието на пътната инфраструктура, а Вие също сте виждали докладите на АПИ, не е добро, че ние всички сме се старали във времето, както и Вие в момента потвърждавате това, че състоянието на републиканската пътна мрежа трябва да бъде подобрено и че годишните бюджети, които са утвърдени за АПИ, са по-малки от нуждите във всички краища на България. Затова има и толкова много въпроси относно спрените ремонти. ремонти. Аз две години съм била министър на регионалното развитие, винаги съм получавала подкрепа като министър и разбиране от Финансовото министерство и такива средства винаги са били осигурявани допълнително към бюджета на АПИ, така че да могат да се решат по-голяма част от проблемите. Знам, че това не може да стане за една година. Тук в тази зала като министър са ми задавани хиляди въпроси за състоянието на отсечки от републиканската пътна мрежа и винаги сме търсили варианти да решим съответните проблеми. И по темата със спрените ремонти, министър Комитова, тъй като в публичното пространство и в медиите, когато бяха спрени с разпореждане ремонтните дейности в цялата държава, тази тема по някакъв начин се обвърза и с темата относно тунела под „Шипка“, който всъщност е един голям и важен проект за връзката между Северна и Южна България.

Госпожо Аврамова, за тунела под „Шипка“ се занимаваше специална комисия, мисля, че беше на 14 юли и тя излезе с решение. В момента подготвяме отговор. Мисля, че господин Томислав Дончев го е отправил към нас, ще го получите в писмен вид, но понеже беше за по-дълъг срок, не за 30-и, не мога да Ви отговоря в момента по конкретно. Благодаря, министър Комитова. Има постъпил въпрос от народния представител Дани Каназирева относно спрени инфраструктурни проекти на територията на област Пловдив проекти на територията на област Пловдив. Истината е, че този хаос беше предизвикан от самото ръководство на Министерството, тъй като всички ние получихме писма за спиране на изключително важни проекти за територията на всяка област. Последва уволнение на шефа на АПИ и, извинявайте, Вие казвате, че няма средства, но Вие го уволнихте за това, че е разплатил средства към свои приятелски фирми. Този хаос предизвика тотална неяснота във всеки един регион, включително и в област Пловдив. Де факто кои проекти ще бъдат изпълнени, кои ще бъдат спрени, а тези, които бъдат изпълнени, в каква своя част ще бъдат съответно извършени? Подробно съм описала проектите в моето питане за територията на област Пловдив. Много Ви моля да ми отговорите конкретно и ясно: кои от тях ще продължат,

Уважаема госпожо Каназирева, на Вашия подробен въпрос отговарям по същия начин за всички дейности, за които сте питали. Превантивен ремонт на III-861 за за 45 милиона към момента са изпълнени 80%, написали сме какво е изпълнено, за път II-86 какво е изпълнено, за път I-6 София – Бургас сме казали 12% изпълнение. Имаме един път, който е в много начална фаза – път II-58, 5%. Път III-862 – 15% изпълнение, описани са стойностите на договорите и дейностите. Път III-667, стойност на договора – 31 милиона, трябва да се приключи до края на септември 2022 г. Път Път III-8006 – за осем милиона, изпълнени към момента 14 км, към момента също се изпълнява. Също така имаме технически проект за довеждащи пътища, осигуряващи достъп, връзка на засегнатите имоти до реконструираното трасе на път II-86 Пловдив – Асеновград, с обща дължина 10 км. Също така сме Ви отговорили за път II-56 – пътен възел Скобелева майка, и така нататък, и така нататък. И за едно укрепване на свлачище, което се намира при Първенец – Лилково на км 8. Всички тези дейности се изпълняват от една компания, която се нарича „Европейски пътища“ АД с договор от 21 октомври 2019 г. Стойността на договора е 28 милиона – обществена поръчка, с 37 задания договорът става 256 милиона. ИТН.) Сложила съм Ви договора в папката, за да се запознаете, тъй като тук се твърди, че това са рамкови договори и така нататък. Това е договор за обществена поръчка

на възлагане на извънредно или допълнително задание на стойност над 1 милион и срок за изпълнение над два месеца, изпълнителят трябва да представи гаранция“ и така нататък, и така нататък. Тоест договорът допуска допълнително възлагане, но по смисъла на Закона за обществените поръчки. Съжалявам, не искам да коментирам юридическа материя. Тук има много юристи, вероятно Вие ще се произнесете по отношение на спирането на строежите и пускането от АПИ. Случаят е същият –става дума за следното: спирането и пускането на тези строежи зависи единствено и само от добрата воля на фирмите, които работят без финансово обезпечение. Много е странно защо те са започнали да изпълняват тези поръчки без финансова осигуреност? осигуреност? Няма отговор този въпрос. Те наистина в срещите с мен ми отговориха, че ще разчитат в края на годината от излишъци с министерски постановления да се покрие тази сметка, както е правено в предходната година. Това е. Благодаря Ви. (Министър Виолета Комитова Благодаря, госпожо Комитова. Категорично не ме удовлетворява отговорът, който Вие дадохте, тъй като Вие реално формално отговорихте и изброихте това, което се е случило и е изпълнено до този момент. Колеги, във връзка с ръкоплясканията Ви, във връзка с увеличаване на сумите от 28 на 200 милиона например – не мога да цитирам сума, ще Ви кажа, че като тогавашен областен управител с целия ни екип наистина сме се борили и отстоявали интересите на нашата област не да се направят 30 км, което първоначално беше, а да се направят и започнат проекти за над 200 км на територията на област Пловдив, голяма част от които минават през труднодостъпни и планински райони, през които не само няма съответния габарит, а има места, които дори липсва асфалт. Това са пътни артерии, които дублират единствени пътища, например, които свързват Пловдивска област със Смолянска област. И аз съм сигурна, че Вие като народни представители от вашите региони, ако имате възможността да заложите в проектобюджета – било на МРРБ, било на АПИ или където и да е на държавния бюджет, средства за Вашите региони и вместо 20 км да имате възможност да лобирате да се направят 200 км, аз съм сигурна, че всеки един от Вас ще го направи. Реално тези проекти наистина, въпреки тежката пандемична ситуация, през която минахме всички през миналата година, с екипа ми сме се борили за нашата област да се заложат далеч в пъти повече проекти и ремонти, и изграждане на нови пътни артерии, които ползват хората не само от Пловдивския регион, но и от съседни на нас региони. Госпожо Комитова, ще продължа и ще настоявам да получа всъщност отговор и пълната програма,

Това е ясно и категорично. Казах три пъти – всичко започнато по Ваше време, не по мое време, трябва да бъде завършено, дълбоко съм убедена. По отношение на лобирането. Разбирам Вашата голяма грижа за Вашия регион, от който сте депутат, но но ако аз бях депутат, също можех да лобирам за един регион. Знаете ли как става това лобиране? Давам от АПИ 50 задания, да кажем, аз съм отникъде – примерно от област Смолян. 50 задания, необезпечени, без пари от АПИ на съответната фирма, която е определена за зимна поддръжка от 2019 г., и започвам да лобирам за моята област. (Ръкопляскания Следователно задачи, които са необезпечени с пари в строителството, е желателно да се избягват, защото ще стигнем до незавършено строителство. Аз не съм в позиция да спирам фирмите, ако преценят… (Шум

Има постъпил въпрос до служебния министър на културата Велислав Минеков от народните представители Христо Гаджев и Тома Биков. Заповядайте да развиете въпроса.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Минеков, радвам се, че сте тук и ще отговорите на нашия въпрос и ще намерим време в рамките на това заседание. Все пак от трите въпроса, които съм Ви задал, на този ще успеете да отговорите в срок, след като една седмица не Ви стигна да кажете какъв е съставът на служебния Ви кабинет, но се надявам следващата седмица да получим тази информация. Въпросът ми е продиктуван от едно забавяне на приемането на Правилника за прилагане на Закона за киноиндустрията, който беше приет в 44-ото народно събрание, изготвен от Министерството на културата. До До тази сряда отлежаваше в архивите на Министерството на културата, а сега – на 28 юли, тоест преди два дни, в сряда, беше приет от Министерския съвет – нещо, което беше крайно закъсняло, защото това блокира въобще прилагането на Закона и финансирането на филмовата индустрия в България. Очевидно въпросът дали ще го внесете и дали ще се приеме, е отпаднал, тъй като вече е приет в Министерския съвет, но за мен е важно да разберем защо се забави? Има ли някакви промени, които сте извършили като министър в самия проект на Правилник? И в крайна сметка как смятате да го прилагаме оттук нататък, защото два месеца закъснение може би ще са се оказали

от снимане на филми на територията на Република България и да видим дали сега вече ще влезе в сила? За нас е важно да разберем защо се стигна до това забавяне и защо изведнъж така бързо

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гаджев, естествено, основният отговор на Вашия въпрос се състои в едно изречение – Вашият въпрос твърде закъсня. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия е приет от Министерския съвет на 28

Аз си спомням, че Законът беше творба на Ваш колега депутат, артистът Евгени Будинов. Той беше в основата, но за съжаление, нещата започнаха още тогава със закъснението. Колкото до Правилника, аз живея с хора, които са част от създателите и част от работещите във филмовата индустрия. Даже, колкото и да Ви е странно, аз съм член на Съюза на българските филмови дейци още от 1987 г. и това е огромната част от моите приятели. Радвам се, че се получи така,

Извинете, преди да включите времето, министрите, които са тук за отговори, ще си дадат отговори на въпросите, които са им зададени. Така че тези, които искат да чуят и да се включат, моля да останат в залата. Имам предвид времето на на парламентарния контрол Едно уточнение. Първо, този закон не е на Евгени Будинов. Той беше подготвен от Министерството на културата, след това влезе в Народното събрание. В Комисията по културата имахме доста разговори с представителите на филмовата индустрия, и на филмовите дейци, и така нататък. В крайна сметка резултатът беше, че този закон беше приет с пълен консенсус и от Комисията, и в пленарната зала. Това бяха колегите и от БСП, и от ДПС, и от „Обединени патриоти“, и от ГЕРБ, и от „Воля“. Така че това се случва много рядко по принцип в работата на Народното събрание. На второ място, този закон, аз чух, че Вашият колега Кирил Петков, се похвали, че „Уолт Дисни“ и „Нетфликс“ са проявили интерес към българската филмова индустрия и изобщо имат намерение да инвестират. Да, това е така, но това е от една година и половина. Една от причините да приемем този закон беше точно този интерес и забавянето на Правилника, аз не знам дали той е променен от варианта, в който беше изготвен, още преди два-три месеца, дали той има някаква съществена промяна, че се наложи да го забавите толкова дълго време, но това забавяне е един лош знак по принцип към такъв тип инвеститори, все пак сте го внесли в Министерския съвет. Аз се надявам, да не изпуснем и сроковете за нотификация, защото, ако това се случи, рискуваме да имаме нулева година за българското кино, вместо за българската филмова индустрия да бъдат дадени 40 млн. лв. Към това ще добавя, че и освен консенсус, това е към колегите от „Има такъв народ“, които чух, че имат критични изказвания по отношение на този закон, основната работа, и то много добра работа, беше свършена по изработката на този закон от госпожа Ива Митева. Тя тогава беше началник на Правната дирекция и го казвам без никакво чувство за ирония. Ние заедно с нея работихме по този закон и тя наистина беше в основата на тези законодателни текстове. Ако има проблеми със БИКОВ: …всеки, разбира се, може да вкара поправка, но това не е работа на служебното правителство. Служебното правителство е едно кратко, временно правителство, което трябва само да управлява процесите без реформи, ако може. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Биков. За дуплика, господин Министър. Благодаря Ви, господин Биков, за мнението, но въпрос не чух. Всъщност мнението Ви е грешно. Става дума за този правилник, който беше тотално забатачен от предишното управление. Благодарение на нас, на служебното правителство, днес ние дадохме зелена светлина за българското кино и за българската филмова индустрия.

до служебния министър на околната среда и водите господин Асен Личев от Росица Кирова и Ирена Димова относно процедура по ОВОС за прединвестиционно проучване на трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан. Ще си позволя да бъда кратка. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, когато зададох въпроса, нямаше движение във връзка с възлагането на оценката на въздействието върху околната среда върху прединвестиционното проучване за трасе по направление Монтана – София с тунел под Петрохан. Във вчерашния ден получих копие на Ваше решение, с което възлагате изготвяне на такава оценка. Запознах се с него и смятам, че няма нужда да губим времето. Благодаря Ви все пак за реакцията. Два месеца Ви пиша писма във връзка с това, че е време, след като отменихте решението, с което спряхте този прединвестиционен проект, да възложите ОВОС, защото загубата на време и тези три месеца, докато чакахме възлагането, имат значение относно това кога ще продължат и как ще продължат процедурите. Аз Ви бях задала въпроса: на какво основание решихте, че ще има изключително негативно въздействие върху околната среда този проект? Но смятам, че е редно, ако трябва да бъдем коректни, да изчакаме Доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Защото в противен случай ще изговорим много думички, които нищо не означават и се базират на нечии предположения или на нечии твърдения, без да имаме обаче предвид, първо, колко е важен този проект за цяла Северозападна България. Второ, всички ние искаме околната среда да бъде запазена, но животът и благосъстоянието на българските граждани също имат значение, а те са пряко свързани с инфраструктурата и с онези проекти, които дълги години са били неглижирани. Като казвам: дълги години, реферирам към това, че тунелът под Петрохан като проект е на повече от 113 години, като идея в българското обществено пространство, и определено има значение за развитието на един регион, който загива без него. Искрено се надявам, че ще имате волята и желанието да направите така, че да бъде максимално ускорена процедурата по ОВОС, след като вече е възложена, и да вървим към решаване на един въпрос, от който животът на всички ни ще стане по-добър. Благодаря Ви.

Процедурата е максимално ускорена. АПИ подаде инвестиционно предложение на 14 юли, а аз дадох решението на 28 юли. На 29 юли вече има публикувано на информационния сайт и табло на община Монтана инвестиционното предложение. Вече има три варианта, от който единият е съвсем приемлив по отношение на трасето, така че просто трябва да зарадваме нашите съграждани – и тук вече отворихме един подземен тунел към Северозапада. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика? РОСИЦА КИРОВА (ГЕРБ-СДС): Аз също Ви благодаря, господин Министър. Трите варианта ги имаме повече от една година. За тях се работи през последните три години. Има взето решение кой е най щадящ към околната среда на база Доклада от фирмата, изработила прединвестиционното проучване. Има много обществени обсъждания, които проведохме през последните три години, след като минаха протестните действия на гражданите от Северозапада, които под някаква форма успяха да направят възможно отново да се говори за тунела под Петрохан. Тези три варианта отдавна са известни. Разглеждани са от всички засегнати общини и всички засегнати институции и е избран този, който би бил най-щадящ не само по отношение на околната среда, но и по отношение на пътната безопасност и на икономическото развитие на региона. региона. Самото публикуване на тези варианти и реакцията на АПИ, която през последните три месеца просто отсъстваше, ще ги прескоча, няма значение. Все пак Вие в това правителство би трябвало да комуникирате помежду си, между институциите. Надявам се, че това ще се случва по-активно при всеки следващ, а когато забрави, аз ще бъда насреща. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС Тичам, да не Ви бавя, защото имате по-важна работа – да направите правителство, да приемете актуализирания бюджет. Но това, което ми казахте, ми хвърляте една топка, на която съм длъжен да Ви отговаря. АПИ, което беше, го заварихме преди – от Борисов 3, ни внесе едно предложение, в което не се съдържаха трите варианта. Затова моите колеги ми предложиха решение да прекратя процедурата. След това АПИ внесе това, което на Вас Ви е било известно. Тогава трябваше да им кажете, за да внесат читав вариант. Затова още веднъж Ви пожелавам успех на Северозапада! Уважаема Госпожо, по ЗООС няма такава процедура.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Председател, обръщам се към Вас – бихте ли ми казали на какво основание продължава парламентарният контрол след 14,00 ч., при положение че няма изрично решение

Но тъй като министрите са тук, между ръководството се разбрахме да дадем възможност Вие да чуете отговорите. Ако прецените, че не желаете да чуете отговорите…

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля да обясните какво точно имате предвид, че се разбрахте ръководството да нарушите Правилника на Народното събрание? На мен не ми стана ясно. Моля да ми го обясните по подробно. Обяснението, което мога да дам, е, че получихме указание от кабинета на председателя при присъствие на министрите, ако желаят, да чуят отговорите. Преди малко аз Ви съобщих това.

Не, не сме имали Председателски съвет.